Prelazimo na Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2. Bio je hitni postupak, P.Z. br. 313, predlagatelj: 313 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog da se ovaj zakon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

Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja Zdravko Krmek. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Pred vama se nalazi Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt zaštite o onečišćenju voda na obalnom području 2. faza. dopustite mi da na samom početku kažem nešto i o ovome kompletnom zahvatu, znači o samom samom tehničkom obuhvatu a isto tako ću kasnije nešto reći i o ovoj drugoj etapi koja se danas nalazi pred vama u vašim saborskim klupama. Prije svega želim reći da za potrebe ovoga projekta, znači da smo analizirali naselja u svih sedam jadranskih županija, odnosno tim je bilo obuhvaćeno ukupno milijun 133 tisuće 892 stanovnika prema popisu iz 2001. godine. Nakon ovih analiza dobili smo negdje oko pedesetak gradova i općina koji su ušli u obuhvat ovog projekta i ono što je najbitnije od svega znači tu smo vodili i o jedinstvenosti komunalnog područja, ali isto tako smo vodili računa i o ekološki osjetljivim lokacijama.

ekvivalenta gradnje, znači bilo uređaja za obradu otpadnih voda, bilo podmorskih ispusta je 850 tisuća ekvivalenata što govori o tome da smo vodili računa i o gospodarstvu. Znači prije svega o turistima koji nam dolaze na obalno područje za vrijeme godišnjih odmora. Isto tako želim reći da ukupna investicija je negdje oko 280 milijuna eura. Od čega je pola, odnosno 50% je zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj, a polovica su domaći izvori. Isto tako želim reći nešto i o tome što smo do sada napravili u prvoj etapi. Prije svega želim reći da smo do sada, odnosno do konca 2009. godine ukupan iznos i investicije na ovim zajmovima su ukupno 550 milijuna kuna. I evo, dopustite mi isto tako da i naznačim neke od njih. znači, do sada smo napravili, odnosno gradili ili podmorske ispuste ili uređaje za obradu otpadnih voda u ukupno 11 općina i gradova. To je uređaj sa podmorskim ispustom u Zadru ukupno 126 milijuna kuna, Biograd, odnosno kompletna Biogradska rivijera 95 milijuna kuna, Rogoznica 16 milijuna kuna, Makarska 5,3 milijuna 5,3 milijuna kuna, Omiš, Dugi rat 24 milijuna kuna, Opuzen 8,5 milijuna kuna, Opatija 130 milijuna kuna, Rijeka 36 milijuna kuna, Novigrad 33 milijuna kuna i Pula 47 milijuna kuna. Kao što sam u uvodu rekao znači do konca ove godine će biti realiziran zajam u 100%-tnom iznosu znači svih 550 milijuna kuna će biti realizirano. No, međutim dopustite mi da kažem nešto i o ovoj drugoj etapi, znači ovo što se danas nalazi pred vama u saborskim klupama. Želim reći da ovaj zajam u iznosu od 60 milijuna eura dobivamo pod izuzetno povoljnim uvjetima. Znači obzirom na ove zajmove koji se mogu dobiti na financijskom tržištu. I ovdje želim reći da ćemo kroz ovaj zajam, znači kroz ovu drugu etapu da će još 30-ak gradova i općina na obalnom području dobiti uređaje za obradu otpadnih voda ili podmorske ispuste. Pa evo, nabrojao bih isto samo neke od njih koji su već blizu dobivanja tih novaca iz ovog zajma. To su Cres, Mali Lošin, Poreč, Rab, Murter, Nin, Privlaka, Sukošan, Bibinje, Vodice, Hvar, Super, Bol i isto tako su vrlo brzo kandidaturi su i Nacionalni park "Mljet", Župa Dubrovačka, Primošten, Metković, Vela Luka, Rovinj, Pula i Medulin. Ono što želim još ovdje posebno istaći, to je da ćemo u sklopu ovoga zajma dobiti i od Globalnog fonda za zaštitu okoliša u ukupnom iznosu od 6,4 milijuna dolara. Ovdje želim istaći da ćemo ovaj novac utrošiti na izradu studija, isto tako sve potrebne tehničke dokumentacije. Isto tako monitoringa za gradnju dijelova uređaja za obradu otpadnih voda, a koji se odnose na Poreč, … /Govornik se Na kraju želim reći evo da će se ovaj novac isto tako utrošiti i na podizanje kapaciteta komunalnih poduzeća. Jer smo isto tako dogovorili da će i komunalna poduzeća nakon što uređaji budu građeni i nakon što budu izgrađeni da će se isto tako se i oni dijelom obučavati kako gospodariti ovim sustavima pročišćavanja otpadnih voda. I isto tako ćemo financirati jedan jako bitan element, a to je kakvoća morske vode. Znači mi ćemo isto tako raditi monitoring kakvoće morske vode i na taj način ćemo doprinijeti razvoju našeg turizma, a i gospodarstva na ovom području u cjelini. Na kraju evo, želim još dodati i zamoliti da zajedno svi podržimo ovaj projekt zakona, odnosno prijedlog zakona jel' se radi evo o izuzetno povoljnim novcima koje možemo dobiti od Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Zahvaljujem. Žele li predstavnici odbora? Da. U ime Odbora za zaštitu okoliša, predsjednica odbora gospođa Marijana Petir. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora raspravili su na zajedničkoj sjednici održanoj 26. ožujka 2009. godine Prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt Zaštite od onečišćenja vode na priobalnom području 2 s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 25. ožujka 2009. godine. Uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravili su predloženi zakon kao zainteresirana radna tijela. uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se predloženim zakonom potvrđuje ugovor o zajmu za projekt Zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2 koji je potpisan 6. veljače 2009. godine u Zadru od predstavnika Vlade Republike Hrvatske i od strane predstavnika Međunarodne banke za za obnovu i razvoj. Predmetnim ugovorom Međunarodna banka za obnovu i razvoj odobrila je Republici Hrvatskoj zajam u iznosu od 60 milijuna eura za izvršenje programa čiji je cilj poboljšanje, pružanje učinkovitih i održivih usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u priobalnom području i poboljšanja kakvoće morske vode uz jadransku obalu smanjenjem opterećenja hranjivim tvarima. Program se realizira u tri faze, ukupni troškovi realizacije programa iznose oko 280 milijuna eura, projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2 predstavlja drugu fazu programa. Predviđeno je da se iznos od 60 milijuna eura realizira kroz petogodišnje razdoblje počevši od dana kada zajam postaje efektivan, odnosno od 6 lipnja 2009. godine. Odobrena sredstva iz projekta u drugoj fazi utrošiti će se za investiranje otpadne vode, izgradnja sanacija, proširenje sustava odvodnje uz izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s učinkom smanjenja opterećenja hranjivim tvarima u odabranim općinama. Institucionalno jačanje i upravljanje programom, odnosno institucionalno jačanje Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Hrvatskih voda te za institucionalno jačanje komunalnih poduzeća, te praćenje kakvoće morske vode, odnosno povećanje mreže za praćenje kakvoće otpadnih voda i morske vode. Ugovorom je predviđeno da vraćanje zajma od 60 milijuna eura počinje nakon pet godina počeka, u njegovoj otplati participirati će jedinice lokalne samouprave i Hrvatske vode u razdoblju od 2014. do 2023. godine u omjerima koji će biti definirani ugovorom o podzajmu. Nakon provedene rasprave odbori su jednoglasno odlučili, Odbor za zaštitu okoliša sa 8 glasova za i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo sa 8 glasova za da predlože Hrvatskom saboru donošenje Zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području dva. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. U ime Kluba SDP-a gospođa zastupnica Mirela Holly. Izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče, uvažene kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Na samom početku izlaganja o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području to je druga faza sa Konačnim prijedlogom zakona želim reći da će Klub zastupnika i zastupnica SDP-a podržati ovaj prijedlog zakona. Podsjećam radi se o ugovoru kojim se omogućava financiranje druge faze iznimno važnog projekta Jadran čiji je cilj poboljšanje pružanja učinkovitih i održivih usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u priobalnom području RH-a i poboljšanje kakvoće morske vode uz Jadransku obalu, smanjenjem opterećenja hranjivim tvarima. Ovaj projekt obuhvaća izgradnju, modernizaciju, rekonstrukciju, poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja voda a realizira se na principu aktivnog sudjelovanja lokalnih jedinica samouprave u suradnji sa odgovarajućim Vladinim agencijama. Program nije lokalnog već regionalnog karaktera i realizira se na obalnom području koji ima veliki turistički potencijal, važan za razvoj održivog gospodarstva Hrvatske. S obzirom na male financijske mogućnosti lokalnih samouprava na spomenutom području realizacija programa se financira iz raspoloživih fondova Hrvatske, državni proračun, Fond za razvitak otoka, sredstva Hrvatskih voda za zaštitu voda i slično dok se ostali dio sredstava financira sredstvima zajma, Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji vraćaju i koje će u budućnosti vraćati krajnji korisnici zajma, komunalna poduzeća kroz cijenu vode i Hrvatske vode. Program se provodi u tri faze kroz 10 godina, prva faza koja je završena trajala je 4 godine, druga faza financiranje koje sada potvrđujemo ovim zakonom trajati će tri godine, u financijskom je smislu najskuplja etapa projekta Jadran, odnosno iznosi 120 milijuna eura, od toga 60 milijuna iz zajma i 60 milijuna iz nacionalnih sredstava a nakon ove faze uslijediti će treća posljednja faza projekta u trajanju od tri godine i vrijednosti od 80 milijuna eura. Planirani troškovi izgradnje svakog pojedinačnog programa su podijeljeni u tri faze realizacije i razdvojeni na troškove vezane za izgradnju djela sustava prikupljanje odvodnje i dijela sustava pročišćavanje i spuštanje pročišćenih otpadnih voda, institucionalno jačanje i upravljanje programom te praćenje kakvoće morske vode. Ukupni troškovi realizacije projekta kao što je rekao poštovani državni tajnik iznositi će 280 milijuna eura. Zbog čega je ovaj projekt toliko važan za Hrvatsku? Razlozi su mnogobrojni i odnose se podjednako i na komponentu zaštite okoliša i na gospodarsku komponentu a tu posebice posebice imamo na umu pozitivne učinke na hrvatski turizam baš kao i na socijalnu komponentu odnosno podizanje kvalitete života, stanovništvo iz toga područja. Obuhvat sve tri komponente na kojima počiva održivi razvoj, ovaj projekt doista čini pravim projektom održivog razvoja i iznimna je šteta da u Hrvatskoj nemamo više ovakvih projekata, posebice u vrijeme krize i recesije u kojoj smo tako duboko utonuli. Jer upravo prepoznavanje prilika za razvoj koje pružaju ovakvi projekti, projekti održivog razvoja omogućavaju pretvaranje krize u priliku odnosno priliku za restrukturiranje cjelokupnog gospodarskog modela na kojem počiva Hrvatska. Svakako je najvažniji aspekt ovog projekta onaj iz zaštite okoliša ili ekološki kako to volimo kolokvijalno reći i to stoga jer su Jadransko more i obala Jadrana definitivno najvrijedniji prirodni resursi Hrvatske. Ili bolje rečeno bogatstvo zemlje i naša je obaveza da ih što promptnije i što učinkovitije zaštitimo. A ekološke prijetnje Jadranskom moru i obali iznimno su velike i dolaze ne samo sa obale, odnosno kopna, što je obuhvat ovog projekta, već i sa mora a tu u prvom redu mislim na najrazličitija onečišćenja sa brodova kao i eventualne havarije na infrastrukturu, puknuća cijevovoda i slično, dizanje temperature mora, invazija alohtonih vrsta, posebice …/Govornik ili suptropskih algi poput …/Govornik se ne razumije./… Činjenica jest da je situacija u ovom smislu, posebice u smislu onečišćenja mora s kopna iznimno loša jer Jadran zagađujemo komunalnim i fekalnim vodama, nepostojanjem čak i elementarne kanalizacije a o pročišćenju otpadnih, komunalnih i fekalnih voda da i ne govorimo. Neodgovornim istresanjem sadržaja septičkih jama direktno u more, nepročišćavanjem industrijskih otpadnih voda, ne postojanjem sustava pročišćavanja fekalnih voda sa brodova i jahti u hrvatskim lukama i marinama. Da ne nabrajam dalje. U posljednje vrijeme se u obalnom području susrećemo sa još jednom iznimno opasnom pojavom o kojom država i ostale inspekcijske službe šute, odnosno ne vode uopće ili barem nedovoljno vode računa a to je priključivanje neodgovornih pojedinaca i njihovih priključaka, otpadnih, komunalnih, odnosno fekalnih voda na sustav odvodnje oborinskih voda. U koliko odgovorne državne službe danas ne zaustave i najodlučnije sankcioniraju ove neekološke i financijski kriminalne rabote bojim se da ćemo u budućnosti jako teško i skupo ispravljati razvojne posljedice ovakvih ciljeva i one ekološke i one gospodarske. Nažalost a kako to već u Hrvatskoj biva ni ovaj iznimno pozitivan projekt ne odvija se u cijelosti kako bi trebao. U tom ću smislu spomenuti projekt pročistača otpadnih voda u gradu Puli čiju su izgradnju prije točno godinu dana prezentirali predstavnici banki i Hrvatskih voda. Spomenuta mreža sustava za pročišćavanje otpadnih voda u Puli ujedinjenih u projektu Jadran nažalost se temelji na primjeni tzv. mehaničko-kemijske tehnologije koja jest jeftinija ali ekološki znatno manje prihvatljiva od mehaničko biološke obrade otpadnih voda. Primjenom mehaničko-kemijske tehnologije dolazi do nastanka vrlo velikih veličina fekalnih ili kanalizacijskog mulja, a projektom nije točno definirano na koji će se način ovaj otpadni mulj dalje zbrinjavati. Takvi propusti i kratkovidno planiranje ne bi smjeli događati u realizaciji ovako iznimno važnih projekata koji se između ostalog tiču i zaštite voda koje su i prema Prijedlogu zakona o vodama, kojeg ćemo uskoro u drugom čitanju imati ponovno u Saboru, dakle koje su opće dobro ne mogu biti u privatnom vlasništvu i imaju osobitu zaštitu Republike Hrvatske. Druga je stvar što se kasnije odredbe zakona u potpunosti opovrgavaju ovu početnu premisu Prijedloga zakona o vodama. I stoga u klubu SDP-a smatramo kako nažalost, bez obzira na pozitivne strane ovakvih programa poput projekta Jadran, imamo jako puno razloga za brigu i nespokoj što se tiče kako sudbine naših kopnenih voda, tako i sudbine Jadranskog mora. Naime, događaji u proteklih nekoliko godina, a posebice otkako smo pročitali Prijedlog zakona o vodama govore da se Vlada prema vodi i vodnom bogatstvu ne odnosi s dužnim poštovanjem koje voda kao strateški resurs, kao temeljni preduvjet života bez ikakve sumnje zaslužuje. Jer nažalost, neadekvatno postupanje s otpadnim vodama drugi je najveći problem zaštite okoliša u Hrvatskoj. To konkretno znači da imamo neadekvatan sustav ili čak nepostojanje sustava postupanja s otpadnim vodama. U Hrvatskoj 60% stanovništva nema priključak na kanalizaciji, a kanalizacija je osnovni preduvjet za izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda. Nepročišćene otpadne vode, kako one komunalne tako i one industrijske, uzrokuju veliko i trajno zagađenje tla te zagađenje iznimno vrijednih izvora podzemnih voda koje su naš strateški resurs ili bi to barem trebale biti. Iako su istraživanja provedena u kontinentalnoj Hrvatskoj dokazala prisutnost velike količine visoko kvalitetnih mineralnih voda, a neki od izvora su stari više tisuća godina, izvoz vode iz Hrvatske zanemariv je, a kada i postoji voda se izvozi kao sirovina u cisternama i tankovima, a ne kao finalni proizvod, brand po kojem je Hrvatska poznata u svijetu. No ovdje ne prestaje odgovornost države prema vodi kao strateškom resursu pa tako u mnogim gradovima u Hrvatskoj gubici iz vodovodne mreže iznose skandaloznih 40%. Osim toga, stanovništvo Hrvatske neobrazovano je u pogledu važnosti zaštite vode kao iznimno važnog resursa, a to se vidi iz svakodnevnog postupanja velike većine hrvatskog stanovništva. Naime, stanovništvo usprkos postojanju slavina kojima je lako zaustaviti protok vode prilikom pranja ruku, zubi, suđa i slično, ne koriste tu mogućnost. U kanalizaciju danas mnogi građani i građanke ispuštaju različita otpadna ulja kojima se nepovratno onečišćuju milijuni litara vode. Žalosno je da Vlada Republike Hrvatske ne prepoznaje važnost edukacije stanovništva za racionalnu i odgovornu potrošnju vode kao prioritetno političko pitanje. Pod HDZ-ovom vlašću nije provedena nijedna javna kampanja kojom bi se stanovništvu skrenulo pažnju na ovaj iznimno značajan problem. Trebamo li spomenuti svakodnevne primjere beskrupuloznog vađenja šljunka iz korita naših rijeka kojima se nepovratno onečišćuju naše podzemne vode, tzv. strateški resurs 21. stoljeća. I to sve uz svesrdnu pomoć državnih struktura koje žmire na oba oka na takve nedopuštene prakse. Zbog svega prethodno rečenog, u SDP-u moramo zaključiti da se država danas prema vodi ponaša maćehinski, a i taj će se maćehinski odnos prema vodama nastaviti u budućnosti sudeći barem prema spomenutom Prijedlogu zakona o vodama, koji između ostalog de facto omogućava privatizaciju voda te se zgodno uklapa u paket zakona poput onog o golf igralištima i poljoprivrednom zemljištu koji omogućava novu privatizacijsku pljačku, ovaj put ne nad poduzećima već nad najvrjednijim prirodnim resursima. Slijedom svega prethodno rečenog, u klubu SDP-a se nadamo da će država odgovorno pristupiti realizaciji druge faze projekta Jadran, ako ni zbog čeg drugog onda zbog antikorupcijskih odredbi koje su sastavni dio ovog zakona odnosno ugovora između i BRD-a i Republike Hrvatske, odnosno međunarodnog nadzora nad realizacijom ovog projekta jer to sami očigledno očigledno iz ukupnog odnosa vladajućih prema vodama nismo u stanju učiniti. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Ovdje u ovome Zakonu o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj između ostalog se doslovce navodi da troškovi programa raspoređeni su na sljedeći način, bili ili jesu. U prvoj fazi projekta 40 milijuna eura zajma te 40 milijuna eura nacionalnih sredstava, znači na 1 kunu ide još 1 kuna ili na 1 euro ide još 1 euro u protuvrijednosti kuna. Zatim druga faza projekta, to je ovo o čemu mi sada raspravljamo, 60 milijuna eura zajma te 60 milijuna eura nacionalnih sredstava. Zatim u trećoj fazi koja je pred nama, 40 milijuna eura i na tih 40 milijuna eura još 40 milijuna eura nacionalnih sredstava. Projekt zaštite, ovdje se navodi u obrazloženju, od onečišćenja vode u priobalnom području u prvoj fazi imao je za cilj poboljšati kakvoću priobalnih voda Jadranskog mora kako bi lokalne zajednice uključene u projekt ispunile standarde Europske unije u kakvoći okoliša na financijski i operativno održiv način. Prva faza programa uspješno se provodi u 11 općina, gradova duž Jadranske općine. Ove investicije obuhvaćaju izgradnju, sanaciju, proširenje sustava odvodnje zajedno sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje te se ovdje u obrazloženju između ostalog još navodi da ovaj zajam u iznosu od 60 milijuna eura o kojem je sada riječ, vraćaju nakon pet godina počeka jedinice lokalne samouprave i Hrvatske vode u razdoblju 2014.-2023. prema planovima otplate do konačne otplate zajma itd., itd. Ono što je sigurno bitno da su ova sredstva izuzetno povoljna i da normalno postoji, da se tako izrazim, prava jagma obalnih gradova da dođu u poziciju trošenja tih financijskih sredstava. Ono što je isto tako zanimljivo spomenuti, a mislim da je to možda i ključno, tko je povukao u ovoj prvoj fazi predmetna sredstva. Ajde da počnemo od istarskih gradova, to je bio Grad Pula 47 milijuna kuna, Novigrad 33 milijuna kuna, Grad Rijeka 36 milijuna kuna, Omiš 24, Opatija 130 milijuna kuna, Biograd 95 milijuna kuna, Zadar 126 milijuna kuna. U drugoj fazi, kao što je državni tajnik naveo, trebalo bi se ili pretpostaviti je da će se u ovoj fazi rješavati problem odvodnje u Cresu, Malom Lošinju, Poreču, Rabu, Ninu, Prevlaci, zatim Bibinjima, Vodicama, Hvaru, Bolu itd., itd. Interesantno je tko je najviše novaca dobio. To je Opatija 130 milijuna kuna gdje je HDZ u koaliciji s Muzorom. Zatim to je Biograd 95 milijuna, Zadar 126 milijuna kuna. Ono što međutim treba izbjeći kada je riječ o ovim sredstvima to je političko arbitriranje. Svima novac jasno treba, ali prema nekome taj novac ide lakše, a prema nekim drugima ide daleko teže. Što si bliži vlasti ili bolji s vlašću, onda je lakše razumljivo doći i do ovog novca. Kada država, a jučer je bio rebalans proračuna, ne može iz proračuna pratiti potrebe gradova, općina, bez obzira na stupanj centralizacije, ovo je izuzetno zanimljiv novac. Gotovo bi mu se moglo reći da jedini koji preostaje državi koja je "pred bankrotom" kao što je rekao premijer, to je jedini novac koji državi ostaje za investiranje. Ono što je još interesantnije, što na jednu kunu ovog novca međunarodne banke za obnovu i razvoj ide još jedna kuna, bilo novca iz lokalnih proračuna, bilo iz tih hrvatskih vanproračunskih fondova. Ova priča je i priča o hrvatskim vanproračunskim fondovima koji, kao što imamo prilike primijetiti ne kontroliramo kao što kontroliramo proračunske rashode. To najbolje svjedoči recimo jučerašnja rasprava prilikom rebalansa. Često se u tim vanproračunskim fondovima novac ne kontrolira, ili bolje rečeno troši nekontrolirano, usmjerava se, isto tako se može reći da sada to ne objašnjavam, na cestama prema nekim vladajućim sredinama. To je bit. Sada nakon ovog ugovora od 60 milijuna eura ide još jedan težak 40 milijuna eura. Ono što IDS traži da se u ovaj program koji je sada pred nama uključe i Poreč i Pula u drugoj fazi, a pogotovo mislim na Općinu Medulin. Problem tog rada je akutan, znači govorim o Medulinu i treba ga uključiti u ovaj program. Da li gospoda u Medulinu nešto po tom pitanju rade, ja to ne znam. Da li znaju za taj program, ne znam, ali isto tako bih ih pozvao da daju zahtjev jer se radi o znatnim sredstvima. 50% da se tako izrazim, više od 50% nepovratnih. Ono što ja osobno mislim da bi i ove vanproračunske fondove trebalo uključiti u proračun. Ako izuzmemo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ako izuzmemo taj mirovinski sustav, znači vanproračunskih fondova, onda u tim fondovima je danas koncentrirano negdje između 7 i 8 milijardi kuna. To je 7 do 7 do 8% u odnosu na hrvatski proračun. 3,5 do 4% bruto društvenog proizvoda. Sa mirovinskim, odnosno Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje mi dolazimo negdje gotovo do četrdesetak milijardi kuna i onda si čovjek s pravom postavlja pitanje tko te izvanproračunske fondove u ovoj zemlji kontrolira? Ako se i kontroliraju, jasno da se kontroliraju, ali niti približno kao što je to slučaj sa proračunom. Ono što je na neki način i kritika nama, mi se jasno koncentriramo na proračun, a javna poduzeća plus ti izvanproračunski fondovi gotovo su nedodirljivi, a tu u njima je i najveći nepotizam i najveća pristranost i najveća podobnost i najveći stranački utjecaj, da ne kažem i nešto drugo daleko teže. Gotovo bih se usudio reći da su danas moćni ljudi koji vode te izvanproračunske fondove, koji vode javna poduzeća no što su ministri. Npr., Hrvatske ceste, Vode, Hrvatske autoceste, taj fond za zapošljavanje, da ne govorimo o Hrvatskim šumama, HEP-u, Hrvatskoj radioteleviziji, Croatia osiguranju, Lutriji itd., itd., gdje ljude koji su na čelu tih uprava nitko ne pita ni kolike su im plaće, ni koje aute voze, ni kada, ni koliko troše na kartice, telefone, koliko ljudi zapošljavaju itd., itd. Tako da bih se usudio reći da su oni daleko veći problem u ovom trenutku no što su nadležna ministarstva i o tome bi se netko u ovome Saboru morao početi odlučnije ili njima baviti, ili bi se trebao njima pozabaviti. Ono što je isto tako interesantno kada govorimo o ovom novcu. Ukupno je riječ o 140 milijuna eura, to je znači preko 1 milijarde kuna, na što ide još 1 milijarda kuna, znači 2 milijarde kuna. Ono što znači rekoh interesantno, da se tim novcem na neki način mogu i izbori dobiti u nekim sredinama tim novcem. Ono što je još bitnije, može se potaknuti u nekoj sredini graditeljska aktivnost. Na tim projektima, jasno, se može zaposliti ljude što je u besparici izuzetno bitno, može se riješiti neki stranački problem, što svi znamo da je isto tako moguće, a na kraju normalno, moguće je riješiti i sam sustav odvodnje, što je izuzetno bitno. Cinik bi rekao isto tako u ovoj zemlji u kojoj smo uništili industriju, poglavito u priobalnim županijama, postavlja se pitanje što imamo danas štititi. Još da ukinemo brodogradnju, ja bih rekao, problem zaštite Jadrana, da budem ciničan, će biti u cijelosti riješen. Imati ćemo čistije more no što su ga naslijedili ili zatekli, bolje rečeno Stari Slaveni. E samo da li će biti radnih mjesta, e to je isto o čemu bi trebali početi razmišljati i u tom kontekstu jednako tako bi trebali početi govoriti i o industrijalizaciji Republike Hrvatske jer se samo od turizma i i bankarske industrije jednostavno ne da živjeti. Sve u svemu, normalno da apeliram za jednu poštenu raspodjelu tih šezdesetak plus šezdeset, znači 120 … Dobro, o sintaksi hrvatskog vani ćeš me podučavati i izgovoru. Znači, riječ je o izuzetno značajnom novcu, gotovo jednoj milijardi kuna i utoliko klub IDS-a zalaže se za jednu pravičnu i poštenu raspodjelu da svi ti priobalni gradovi, sve županije na neki način pravično budu zastupljeni u raspodjeli milijardu kuna.

ja bih ispravio tvrdnju jednu koja nije točna kolege Kajina koji je kazao sljedeće. Raspodjela sredstava ovisi o odnosu jedinice lokalne samouprave sa vladajućima. To nije točno. Točno je sljedeće. Da se ovdje radi isključivo samo o tome koliko je tko odradio i kakva je razina projektne dokumentacije. To je definitivno. A drugo, kad postavljate pitanje koliko je tko dobio iz fondova, Istra je zasigurno dobila najviše jer vi ste imali dovoljno vremena pripremiti za sve ove projekte jer to područje u vrijeme kad se sve ovo skupa odvijalo nije i pripremalo bilo obuhvaćeno ratnim stradanjima. Drugi ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. ustvari netočno naveo da je premijer kazao da je država pred bankrotom. On to nije nikad rekao, on je u tekstu odgovornog ponašanja u državi to spomenuo ali to nije nikad rekao na ovaj način kako ste vi rekli. A s obzirom da po vama ništa ne uspijeva u ovoj državi onda najvjerojatnije neće ni kriza uspjeti.

prvo ovaj isti navod koji je ispravio i kolega Kunst. Naime, premijer Sanader nije rekao da je država pred bankrotom nego je rekao ako se neodgovorno budemo ponašali da možemo doći do toga, to je sasvim jasno i logično. Druga stvar, netočno ste naveli da se kroz ovaj zakon mogu rješavati eventualno neki stranački problemi kao što ste vi rekli. To nema veze sa nikakvim stranačkim problemima. Nikakvi stranački problemi se ne mogu rješavati kroz ovaj zakon. Ovdje je riječ doista o realizaciji izuzetno važnih projekata koji znače održivi razvoj i kvalitetnu budućnost cjelokupnog priobalja. Prema tome, nikakvi stranački problemi se ne mogu rješavati kroz to. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** I ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Berislav Rončević. Izvolite. Ispravljam netočan navod uvaženog kolege Kajina koji je on izrekao da je u realizaciji ovih sredstava bitan nekakav kriterij po njemu odnosa sa državnom vlasti. To jednostavno nije točno. Ne samo da je netočan navod nego je i sam sebi proturječan. Na kraju izlaganja kolega Kajin je rekao da ne zna da li su se istarski gradovi prijavili za to. Prema tome, ne bi trebalo u ovoj saborskoj govornici dijeliti Hrvatsku, nekoga lažno optuživati. Ovdje vam je predstavnik ministarstva, saborski ste zastupnik, imate pravo na informaciju. Raspitajte se u gradovima za koje smatrate da su po vama neopravdano zapostavljeni pa onda kod predstavnika ministarstva vidite koji su razlozi ako eventualno nisu dobili. Niti jedan dokaz da netko po nekakvom vama samo razumljivo kriteriju izbačen. Ovo ipak ide pred hrvatskom javnosti i trebali bi se suzdržavati od ovakvih optužbi. Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. **Marinović, gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2. Nakon provedenih pregovora Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj u studenom 2008. godine usvojila zaključak o prihvaćanju Izvješća o pregovorima za sklapanje ovog ugovora. Ugovor o zajmu je potpisan u Zadru u veljači 2009. godine, u ime Republike Hrvatske potpisao ga je ministar financija a u ime Međunarodne banke za obnovu i razvoj direktor Ureda Svjetske banke za Republiku Hrvatsku. Međunarodna banka za obnovu i razvoj odobrila je Republici Hrvatskoj zajam u iznosu od 60 milijuna eura kako bi pomogla u izvršavanju programa izrađenog s ciljem poboljšanja pružanja učinkovitih i održivih usluga i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u priobalnom području Republike Hrvatske ali i u cilju poboljšanja kvalitete morske vode uz jadransku obalu. Projekt zaštite od onečišćenja na priobalnom području predstavlja drugu fazu programa koji se realizira u tri faze a ukupni troškovi kao što je već navedeno iznose, znači cjelokupnog programa iznose 280 milijuna eura. Kao što je već i navedeno ali ću ponoviti da troškovi su u prvoj fazi 40 milijuna eura zajma, 40 milijuna eura nacionalnih sredstava, druga faza ova koja je predmet današnjeg zakona 60 milijuna eura zajma, 60 milijuna eura nacionalnih sredstava. I treća faza je predviđena sa 40 milijuna eura zajma i 40 milijuna eura nacionalnih sredstava. Ovaj projekt zaštite onečišćenja voda u priobalnom području u prvoj fazi imao je za cilj poboljšati kakvoću priobalnih voda Jadranskog mora kako bi lokalne zajednice uključene u projekt ispunile standarde Europske unije o kakvoći okoliša na financijsko i operativno održiv način. Prva faza programa uspješno se provodi u većini od ovih jedanaest općina i gradova je pri kraju. Podsjetit ću koje su to jedinice lokalne samouprave koje su se prije tri, četiri godine prijavile za financiranje iz To je podprojekt Zadar koji uključuje podmorski ispust Zadar ali i uređaj za pročišćavanje ali i retencijski bazen, vrlo vrijedan projekt. Ali evo možda prilika da i gospodinu Kajinu kažem i na vrijeme prijavljen i u visokoj fazi pripremljenosti projekt je otišao u Svjetsku banku kao prijedlog prije četiri ili pet godina. Znači, osnovno što je bilo udovoljiti zahtjevima ugovora koji je potpisan a to je do savršenstva uređena, do savršenstva uređena, znači izrađena projektna dokumentacija. Još jedan projekt je biogradske rivijere vrlo značajan. Isto tako, projektna dokumentacija je na vrijeme napravljena. Podprojekt Rogoznica ali isto tako i podprojekt Makarska, Omiš - Dugi Rat, Opuzen, projekt Opatija, projekt Rijeka - Grobnik, podprojekt Novigrad ali i podprojekt Pula. Pokrivena su područja sa najintenzivnijim onečišćenjima odnosno područja koja su u ovoj prvoj fazi se išlo na područja koja imaju veliki broj stanovnika. Druga faza programa ova koja je sada predmet ovog ugovora provodi se po modelu prve faze a planira se u tridesetak jedinica lokalne samouprave. Dogovorena kamatna stopa u drugoj fazi iznosi 2,9%. Projekt se sastoji od slijedećih komponenti. To su investicije u otpadne vode, institucionalno jačanje i upravljanje programom ali i praćenje kakvoće morske vode. Pripremljeno je za ovu fazu negdje između 20 i 30 podprojekata a s obzirom na stanje pripremljenosti u vrlo skorom periodu se planira potpisivanje Ugovora o podzajmu i to za slijedeće projekte, Cres, Mali Lošinj, Poreč, Murter, Rab, Nin, Privlaka, Sukošan, Bibinje, Vodice, Hvar, Supetar i Bol.ž Iz darovnice globalnog fonda za zaštitu okoliša koja su također sastavni dio ovoga a iznose oko 6,4 milijuna dolara planiraju se utrošiti na izradu studije i projektne dokumentacije. To su sredstva To su sredstva darovnice znači nisu kreditna sredstva i prat će realizaciju ove druge faze ovog programa. Osnovna pitanja koja se predlažu urediti ovim zakonom su dakle potvrđivanje ugovora o zajmu za drugi dio i predstavljaju pravnu osnovu za korištenje sredstava zajma u svrhu poboljšanja odredbi, pružanja učinkovitih i održivih usluga i odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u priobalnom području području Republike Hrvatske, ali kao što sam već spomenula poboljšanju kakvoće morske vode uz čitavu Jadransku obalu. Iz ovih, prve i druge faze, ali iz jedne i druge faze vidimo da je gotovo u potpunosti pokrivena Jadranska obala od sjevera prema jugu. Ovaj zajam u iznosu od 60 milijuna eura se vraća nakon 5 godine, znači vraćaju ga jedinice lokalne samouprave i Hrvatske vode u razdoblju od 2014. do 2023. prema planovima otplate do konačne otplate zajma, a u omjerima koji će biti definiran ugovorom o podzajmu. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava svakako ovaj prijedlog zakona, jer podsjetit ću da je strateški cilj zaštite voda predviđen Strategijom upravljanja vodama koju smo nedavno donijeli u ovom Saboru upravo intenzivno građenje, sanacija i rekonstrukcija sustava odvodnje pročišćavanje otpadnih komunalnih voda, a znamo da na području Jadranskog sliva na čijem području živi negdje preko 1,3 milijuna stanovnika priključeno je tek 658 tisuća ili 47% stanovnika i to sa prethodnim pročišćavanjem 300 tisuća ili 24% sa prvim sa prvim stupnjem pročišćavanja 148 tisuća ili samo 11%, sa drugim stupnjem pročišćavanja 33 tisuće ili 2% i sa trećim stupnjem gotovo nitko. S obzirom na dobru provedbu prve faze projekta "Jadran" i vidljive rezultate tog projekta, mi u HDZ-u držimo da je i to garancija za uspješnost i ove druge faze, jer će se naravno pomoći ostvariti cilj prije naveden iz Strategije upravljanja vodama. A cilj u ovom području je da razinu priključenosti stanovništva na sustav iz javne odvodnje povećamo s današnjeg prosjeka 43% na 60% da bi bili da bi bili koliko toliko usklađeni sa direktivom Europske unije o pročišćavanju otpadnih voda. Na takav način smo očuvali Jadran, ali i osigurali osnovni resurs za razvoj priobalja. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi se prijavio uvaženi zastupnik Branko Kutija. Izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Svijest o zagađenju mora otpadnim vodama s kopna potakla je niz projekata i programa u cilju kontrole i zaštite mora na nivou svjetskih i domaćih institucija. Program praćenja onečišćenja Jadrana s kopna sastavni je dio protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja sa kopna. A protokol je sastavni dio plana djelovanja kojom se provodi Barcelonska konvencija o zaštiti Sredozemnog mora. Ovaj program se uspostavlja u Republici Hrvatskoj 1994. godine, a provodi ga Državna uprava za vode u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu okoliša. '95. godine Hrvatska je potpisnik Barcelonske konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja i od tada se ispituje kvaliteta otpadnih voda koja se ispuštaju u more. Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području ili skraćeno "Jadranski projekt", višegodišnji je projekt koje je pokrenula Vlada Republike Hrvatske sa Hrvatskim vodama. Radovi se odnose na obnovu i proširenje kanalizacijske mreže, znači glavni kolektori, tuneli, podmorski cjevovodi, crpne stanice. Obnovu i proširenje postojećih postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskih ispusta. Svi radovi su tehnički racionalni, socijalno i ekonomski opravdani, te prihvatljivi sa sastajališta zaštite okoliša. 2. srpnja 2004. godine Međunarodna banka za obnovu i razvoj i Vlada Republike Hrvatske u Zadru su sklopile ugovor o zajmu od 40 milijuna

Zadar je jedna od najvećih i najaktivnijih lokacija u sklopu "Jadranskoga projekta", a tijekom 2009. godine planira se daljnji razvoj gradske kanalizacije, te izgradnja crpnih stanica i pročišćivača. Odvodnja otpadnih voda u Zadru sustavno se unapređuje, a u tijeku je gradnja 86 milijuna kuna vrijednog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda "Centar". Radovi na uređaju su pri kraju i trenutno su u tijeku ispitivanja postrojenja prije puštanja u probni rad sa fekalnim vodama. Biograd je zajedno sa cjelokupnom Biogradskom rivijerom bio veliko gradilište, a najznačajniji radovi odnosili su se na polaganje kanalizacijskih cijevi duž gradske rive. Tim cijevima otpadne vode iz svih 5 dosadašnjih ispusta preusmjeravaju se na jednu crpnu stanicu. Trenutno je u izgradnji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te podmorskih ispusta. Do ljeta 2009. godine trebala bi u potpunosti biti izgrađena sekundarna kanalizacijska mreža u Pakoštanima izgrađena predcrpna stanica, te bi se trebalo započeti sa izgradnjom sekundarne mreže u Dragama. Ministar financija Republike Hrvatske gospodin Šuker i voditelj ureda Svjetske banke u Hrvatskoj potpisali su 6. veljače 2009. ugovor o zajmu u iznosu od 60 milijuna eura. Ovaj ugovor omogućava realizaciju druge faze "Jadranskoga projekta". Projekt znači zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području, a zajam Svjetske banke predstavlja polovicu ukupnog iznosa druge faze. Preostali iznos kao i tijekom prve faze, financira će se iz proračuna Republike Hrvatske, znači iz sredstava Hrvatskih voda, odnosno iz naknade za zaštitu voda, te od strane jedince lokalne samouprave i komunalnih društava kroz namjensko povećanje cijene odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Tijekom druge faze "Jadranskog projekta" nastojat će se poboljšati usluga odvođenja otpadnih voda u 33 priobalna grada i općine u kojima trenutno samo polovica stanovništva ima odgovarajući kanalizacijski sustav, a pročišćava se tek 16% otpadnih voda. Cres, Mali Lošinj, Poreč, Rab, Murter, Nin, Privlaka, Sukošan, Bibinje, Vodice, Hvar, Supetar i Brač bit će među lokacijama u kojima se očekuje skora realizacija projekta, dok se za Nacionalni park "Mljet", Župu Dubrovačku, Primošten, Metković, Vela Luku, Crikvenicu, Rovinj, Pula sjever i Medulin gospodine Kajin, ubrzano radi na pripremi projekata. Do kraja 2009. godine u prvoj fazi "Jadranskog projekta" bit će izgrađeni sustavi za prikupljanje pročišćavanja i ispuštanja otpadnih voda u 11 priobalnih gradova što uključuje više od sustava za odvodnju, 40 crpnih stanica i 7 postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda kojima će se koristiti oko 330 tisuća stanovnika. Broj ljudi koji će se moći priključiti na sustav za odvodnju na područje koje pokriva projekt porasti će sa 38 na 65% a postotak pročišćenih otpadnih voda porasti će sa 8 na 50%. Prema procjenama druga faza jadranskog projekta obuhvatiti će dodatnih 210 tisuća stanovnika a izgradnjom svih predviđenih objekata priključenog stanovnika na kanalizacijske sustave povećati će se na 76%. Isto tako mislim da je bitno za naglasiti da će projekt imati iste kreditne uvjete kao i za prvu fazu i da se, da je rok dospijeća znači 15 godina, odnosno 5 godina poček i 10 godina samo dospijeće. Evo, zbog svega navedenoga podržati ću donošenje ovoga zakona i zahvaljujem se. Zahvaljujem. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Boris Matković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. U samom začetku ja bih zapravo htio naglasiti ne ponavljajući kolegu Kutiju i prethodne dakle, kolegice i kolege koji su raspravljali prvenstveno sa stajališta dakle, samog programa da je, pod 1. ovo regionalni program. I on je kao takav prvenstveno znakovit za razvitak određenih područja. U sebi sadrži neke odredbe, odnosno odrednice koje su vrlo bitne za ta područja, neovisno o tome da li govorimo o Istri, da li govorimo o Zadarskoj županiji, Šibenskoj, Splitskoj, Dubrovačkoj itd., a odnosi se možda na bitne tri komponente. Prva je po mom osobnom sudu zaštita zaštita okoliša, to je prva komponenta koja je obuhvaćena dakle, ovim projektom, podjednako bila obuhvaćena i prvom fazom i sada ovom drugom fazom. Na drugom mjestu ne možemo ispustiti svakako znakovitost za sva ova područja, nazovimo i tako komponentom jednog gospodarskog razvitka, a ona se prvenstveno odnosi na i razvitak turizma na tim područjima. Uz nju je jasno isto tako bitno naglasiti naslanjajući i komponentu koju bismo mogli nazvati, ajmo je nazvati socijalnom jer se radi zapravo o životu stanovništva na tom području sa jednom dakle, izgradnjom svih ovih, dakle, i zaštitom okoliša i gospodarstva jasno poboljšati će se i život stanovništva na tom području što je vrlo bitno. Prema tome, radi se o jednom održivom razvoju, politici održivog razvoja koju vodimo na tim područjima. I u tom pogledu svakako ja bih htio ukazati u samom startu da ne samo što se tiče projekta, dakle, da se treba pohvaliti i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumskog i vodnog gospodarstva koji pokreće sve ove projekte. Iz jednog vrlo bitnog razloga to je što ne samo na ovom obalnom području se dakle, govori o odvodnji i zaštiti i tako dalje svim onim komponentama koje sam spomenuo nego je sada u unutar dakle, regionalnog razvoja, su uz obalno područje uključena i priobalna područja. Dakle, ja govorim konkretno o području iz kojeg ja dolazim dakle iz Dalmatinske zagore gdje mogu potvrditi zašto govorim da bih pohvalio ministarstvo, zbog toga što konkretno evo recimo u mom Vrgorcu koji je gore u brdsko-planinskom području, samo pređete Biokovo Makarska s jedne strane, mi smo s druge. Isto tako u suradnji Ministastva dakle vodnog gospodarstva i Hrvatskih voda, prošle godine je dovršen najsuvremeniji bio pročistač dakle vrijedan 15 milijuna kuna koji će razriješiti problem dakle, opasnosti koja je prisutna i na tim područjima a ne samo na obali a to su prvenstveno ajmo reći stari sustavi, kanalizacija da ne govorim o crnim jamama kao eko bombama koje su razmještene po cijelom području Ali evo ovi projekti su upravo u toj funkciji da izađemo iz tog problema. Ono što treba svakako po meni ovdje naglasiti kada se govori o prvoj fazi i što bih ja osobno htio istaknuti jeste da na području županije iz koje ja dolazim, odnosno izborne jedinice smo imali sada tri projekta u prvoj fazi od kojih je posebice u smislu gospodarskog razvitka pa i zaštite okoliša jasno i potreba stanovništva i socijalne komponente podprojekt Makarska a to je uređaj za pročišćavanje u cijelosti realiziran u iznosu od 4,5 dakle, dakle, milijuna kuna. Prema tome, a ovdje se vodilo računa o onome što je isto tako važno za Makarsku, a ne samo brojnost stanovništva koje boravi tijekom godine nego i ekvivalent stanovništva dakle kada u ljetnom razdoblju imamo na tom području po 50 tisuća ili više, više dakle, ljudi koji se služe tim potrebama. Dakle, u tom pogledu treba svakako potaknuti i to da u ovoj drugoj fazi koliko vidimo projekta imamo nekih 20, 30 podprojekata koji su u pripremi i realizaciji i moram kazati da osobno sam razgovarao sa načelnicima i ostalih općina makarskog primorja koji su voljni dakle, uključiti se i nastaviti kroz ove projekte rješavati svoje probleme jer znamo kolika je znakovitost, malo prije sam kazao, našeg Jadrana i uopće dakle, onoga što u Jadran dolazi, Jadransko more, pa i na to područje sa kopna, odnosno kopnenog dijela. Jer u ovom dijelu treba kazati da su uključene i kopnene vode, ne samo dakle, ono što imamo, imamo Drugi podprojekt koji je vrlo važan za našu županiju je ostvaren i ostvaruje se još uvijek na području Omiša i Dugog rata i treći je u Opuzenu. A koliko mogu zamijetiti iz ovog drugog dijela u svakom slučaju uključene su ponovno direktno još tri općine Splitsko-dalmatinske županije to su Hvar, Supetar i Bol i to sa znakovitim dakle, iznosima odnosno projektima. I to će u svakom slučaju biti i jedan podstrijek i ostalima da shvate u čemu je znakovitost upravo ovih projekata. Jer još uvijek imamo na našem području općina, odnosno jedinica lokalne samouprave koji ne znaju koliko ovi projekti odnosno očuvanje okoliša i zaštita, odnosno sustav odvodnje kompletan može donijeti poboljšice života stanovništva. ovih dakle, razloga o kojima su govorili i prethodnici, zasigurno je da ovaj projekt treba podržati. Ali ne samo zbog ovog razloga nego i zbog toga što su, ovdje se govori prvenstveno o povoljnim, povoljnom kreditnom dakle, odnosu između dakle, međunarodne banke, odnosno s druge strane što se može vidjeti kroz način na koji će se to realizirati u prvoj fazi i u drugoj, a to je pet godina dakle, počeka, odnosno 10 godina otplate a samo sudjelovanje jedinica lokalne samouprave jasno govori o poveznici jednoj koja je neophodno potrebita u svemu tome. Dakle i zbog povoljnosti samog kredita, jasno i načina vraćanja, ali i na kraju osnovnog cilja koji želimo svi postići u smislu infrastrukturnog razvitka, ali i prvenstveno održivosti razvoja gospodarstva, prvenstveno turizma, zaštite okoliša pa i socijalne komponente, podržavam ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Hvala lijepa, potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Evo ja ću stvarno kratko. Samo ću podsjetiti da i ovaj zajam, kao i prethodni, nije došao sam od sebe. Samo na području Zadarske županije mi smo iskoristili darovnicu Svjetske banke, znači županijsko poglavarstvo jer sam tad bila djelatnica županijskog poglavarstva, iskoristili smo darovnicu od milijun dolara Svjetske banke da bi napravili viziju razvoja Zadarske županije. Hoću samo podsjetiti da ovo nije palo s neba i da nije onako kako kolega Kajin kaže, Znači 2000. godine Zadarska županija je zajedno sa Šibensko-kninskom izradila viziju razvoja Zadarske županije. Vrlo značajno mjesto u toj viziji su bili upravo ovi projekti. Mi smo znali na čemu baziramo naš razvoj, to je upravo zaštita mora i morskog I upravo tom vizijom su definirani znači i ciljevi i ovo je bila zaštita okoliša prioritet među prioritetima. Tad smo obavili i prve razgovore sa predstavnicima Svjetske banke, međutim tada naša projektna dokumentacija je bila u samim počecima. Imali smo idejne projekte, ali smo ih onda dugo godina razrađivali razrađivali i usklađivali prema onom što se traži za zajam Svjetske banke za prvi zajam. Ali nakon te vizije, znači razvoja Zadarske županije, napravili smo Regionalni operativni program Zadarske županije za jedno kratkoročno razdoblje u kojem su opet, znači potvrdili smo one naše prioritete i oni su definirani kao mjere. Taj naš Regionalni operativni program je bio podloga za povlačenje sredstava Europske unije, ali i naših fondova, ali i razgovora i ugovora i sa predstavnicima Hrvatskih voda i ministarstva. Znači, to je sve bila pripremljena dokumentacija da bi uopće mogli raditi. Ali iza svega toga stoji i strpljenje i vrijedni načelnici i gradonačelnici naših općina koji su i strpljivo i sa onoliko sredstava s koliko raspolažu ulagali u izradu projektne dokumentacije i pripremali se, jer smo ih uvjeravali da postoje sredstva kad imaju gotovu projektnu dokumentaciju. Naravno da je to trajalo jedan duži niz godina, ali smo pripremili dobro projekte i rezultati se vide. Nismo slučajno mi regija, ni Jadran slučajno najatraktivniji, atraktivan je upravo zato što je čist, što je sačuvan onakav kako treba biti. U prvoj fazi su zato povučeni značajni projekti, znači išlo se ciljano na područje Zadra, Biograda, Pakoštana i Svetog Filip Jakova. Međutim, iz ove prve faze zajma se nisu financirale mnoge naše jedinice lokalne samouprave kao što su preko Pag, Povljana, Kukljica, Kali koji su isto tako svjesni koliko treba zaštiti to njihovo područja, značajna sredstva ulagali upravo u ove projekte. Za drugu fazu također su pripremani projekti i evo oni su predmet upravo ovog zajma Svjetske banke, a to su Bibinje, Sukošan, Panin, Privlaka pa ide i Vir i ostali. Uloga Zadarske županije odnosno poglavarstva je bila uskladiti izradu projektne dokumentacije i realizaciju ovih projekata. Mi smo se usudili svaku godinu od onog što je nominirano odrediti što su nam prioriteti upravo na osnovu onih razvojnih projekata o kojima sam prije govorila i sa konkretnim prijedlozima išli prema Vladi Republike Hrvatske i zato su nam učinci ovako dobri. Znači, usklađeni su svi zahtjevi jedinica lokalne i područne samouprave, županijskog poglavarstva i Vlade Republike Hrvatske. Evo ovi svi programi koji su realizirani kroz ovu prvu komponentu ili prvi zajam i ovi koji će ići, a iskustvo stečeno i u pripremi ovih projekata poslužit će nam svakako i za dobru realizaciju ovih. Uopće ne sumnjam da će se uspješno realizirati i ova vrlo značajna i velika komponenta i da ćemo evo taj naš osnovni razvojni resurs priobalja priobalja prenijeti novim generacijama onakav kakav smo zatekli. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Draga moja gospođo, svaka vaša dokumentacija koju vi posjedujete u Zadru ne bi vam vrijedila ništa da nemate ministra Kalmete na čelu najdohodovnijeg ministarstva i da HDZ nema takav interes u Zadru kakav već godinama normalno iskazuje. Nemojte vi misliti da druge sredine isto tako nemaju te programske planove. Ali vidite, jedna županija Istarska koja deviznoj likvidnosti Hrvatske 2008. ili '09. daleko više doprinosi no što je Hrvatska doprinosila ex Jugoslaviji. Zapravo ne dobija ništa. Ove godine ovim rebalansom svega 66 milijuna kuna. Ne da ne dobijamo, nego se ništa, apsolutno ništa ne vraća, nego se iskazuje jedan takav primitivizam i barbarizam da se čak Općoj bolnici u Puli skida nekih 7,5 milijuna kuna. Izgorjela je Osnovna škola "Veli vrh" i normalno ništa se iz državnog proračuna ne može očekivati za početak početak gradnje te itekako bitne obrazovne ustanove u županiji Istarskoj. Meni je jasno da je na djelu kupovanje glasova. Meni je jasno da dok je ova vlast, to će tako i funkcionirati. Ali Boga mi, nećete zauvijek. Uvaženi zastupniče, prvo govorili ste van teme i van onoga što je uvažena zastupnica rekla jer nije riječ o državnom proračunu,

I niste nijedan konkretan primjer rekli koji je to bio konkretan projekt koji je postavljen, kojeg ste pripremili, a koji nije riješen. Nijedan. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Marinović. **Marinović, Nevenka Kako gospodin Kajin jednostavno ne želi slušati. Ja sam htjela navesti kao dobar primjer i recept za ostale, međutim to niste htjeli čuti. Moram reći ovdje da smo zaista ponosni na našeg ministra, ali mi isto tako znamo što hoćemo i mi smo napravili da to ide. Ni ministar ni Vlada ne bi mogli… … /Svi govore u glas./… Oprostite, ali zar mislite da bi program Svjetske banke išao na riječ ministra na projektna dokumentacija nije bila potpuno gotova? … I ponosni smo, znači još jedanput, ponosni smo na našeg ministra, znamo što hoćemo, napravili smo sve da to ide i cilj ovog projekta je zaštita jednog dijela Jadrana s čim bi i vi gospodine Kajin trebali biti ponosni. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom pojedinačnom. Uvaženi zastupnik Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Naravno, odmah na početku želim kazati da ćemo sasvim sigurno podržati ovaj prijedlog zakona koji je pred nama, dakle Ugovor o zajmu za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području čija je vrijednost, kako je već ovdje istaknuto, riječ je o drugoj fazi od 60 milijuna eura od strane Međunarodne banke za obnovu i razvoj i naravno, jednako toliko sredstava koje treba osigurati u državnim proračunima Republike Hrvatske u narednom razdoblju od ove godine, dakle od 6. lipnja 2009. do 2014. godine. Dakle, sveukupno vrijednost ove faze, druge faze je 120 milijuna eura, što dovoljno govori o veličini sredstava, ali i jednako tako i o potrebama koje imaju hrvatske općine i gradovi koji se zapravo muče s ovim problemom onečišćenja mora i zapravo zagađenja okoliša u isto vrijeme. Ono što je bitno za mene osobno je da je jedan od gradova među ovih 11 koji su sudjelovali u prvoj fazi koja je bila u vrijednosti od 80 milijuna eura, dakle polovicu sredstava je osigurala Međunarodna banka, a drugu polovicu Republika Hrvatska je i grad Opuzen, a u ovoj drugoj fazi očekuje se i dokumentacija i realizacija projekata i u Opuzenu i u Metkoviću i u Vela Luci i u Župi dubrovačkoj i u Nacionalnom parku Mljet. Dakle, riječ je o 5 projekata koji će doista značiti značajno unapređenje u zaštiti okoliša i u rješavanju problema otpadnih voda, odnosno kanalizacijskih sustava. Koliko je ovo značajno za našu županiju, ja mislim da dovoljno govori podatak da je sigurno preko 90% gospodarstva na jugu Hrvatske i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji direktno vezano uz najjaču granu, a to je turizam. Dakle, većina onoga što se radi u toj županiji je turizam. A turizma nema vez čistog okoliša, nema bez čistog mora. Gdje će to doći turisti, ako ne zapravo na, ja mogu reći i na najljepši dio hrvatske obale kad govorimo o Elafitima o Mljetu, o Lastovu, Korčuli, kad govorimo o Dubrovniku, gdje će to doći ako to neće biti to čisto more? kulturnog nasljeđa, povijesne baštine koja je izuzetno bogata, koja je i zapravo glavni mamac svih onih koji dolaze u južni dio Hrvatske. Naravno, tu je prije svega i čisto more i ona priroda koja je doista od neprocjenjive vrijednosti. Stoga me veseli da će u ovoj drugoj fazi, kažem biti realizirano novih 5 projekata koje je ovdje nabrojao i državni tajnik, a ja bih još rekao nešto što je bitno. Dakle, ovo nisu jedini projekti koji se koji se bave s ovom temom, dakle zaštite okoliša i odvodnjom otpadnih voda jer Ministarstvo mora kojemu je na čelu ministar Kalmeta itekako vodi brigu o južnoj hrvatskoj županiji, o Dubrovačko-neretvansko županiji. Pa ja ću samo nabrojati projekte koji se također odnose na zaštitu okoliša i na odvodnju otpadnih voda, a koje se financira iz tog ministarstva. Riječ je o 10 projekata. Dakle, riječ je o projektima u Vela Luci, u Blatu, u Lumbardi, u Orebiću, Trpnju, Stonu, dubrovačkom primorju, Župi dubrovačkoj, Opuzenu i u Zatonu, dakle Grad Dubrovnik, riječ je Zatonu. A koliko imam spoznaje, Grad Dubrovnik je još pripremio nekoliko projekata koji su vezani uz njegovo najbliže područje, uz Orošac, uz Elafite i Rijeku dubrovačku. Ja se nadam da će i ti projekti biti također isfinancirani, ali sama činjenica da se u ovom trenutku odvija 10 projekata iz Ministarstva mora, iz vašeg ministarstva da se priprema sljedećih 5 projekata i da ćete darovnicom darovnicom zapravo obuhvatiti još 2 projekta. To je u Metkoviću i Opuzenu, a ta darovnica nije mala, ona je 6 milijuna i 400 tisuća dolara dovoljno govori koliko su zahtjevi jedinica lokalne samouprave i zapravo koliko se ništa u prethodnih, hajmo reći 50, 60 godina nije radilo po tom pitanju, a koje je zapravo jedno od temeljnih pitanja održivog razvoja Republike Hrvatske. Jer vi u tim svim općinama i gradovima do sada niste imali riješen taj problem. To je temeljna infrastruktura bez koje je nemoguće zapravo ulaziti u kvalitetne projekte i bez koje je nemoguće postići europske standarde, ono čemu težimo. Kad govorimo o približavanju Europskoj uniji, onda govorimo o tome prije svega da želimo za hrvatske građane europske standarde. A kad govorimo u ovoj području, onda je posebno za istaknuti da na tom području nam preostaje još nažalost izuzetno puno posla, ali na svu sreću ova Vlada itekako misli o tim potrebama i stoga ovo financiranje koje u konačnici vrijedi 280 milijuna eura je od izuzetnog značaja za razvoj svih ovih jedinica lokalne samouprave, a zapravo izuzetnog značaja za Republiku Hrvatsku. Usput, naravno da je itekako važno da se i institucije koje se bave tim poslovima da se osposobe da na pravi način upravljaju i da operativno vode na pravi način brigu brigu o zaštiti okoliša i o funkcioniranju tih sustava, stoga ono i jest dio cijele priče i stoga se i taj dio financira zapravo operativnim institucijama od ministarstva do komunalnih poduzeća, dakle tvrtki koje će upravljati ovim sustavima i u tom smislu i to je isto bitno i značajno. I stoga me čude raznorazne dvojbe koje su ovdje iskazali i predstavnica kluba SDP-a, kao i gospodin Kajin kojega više nema nakon što je rekao ono što ne stoji pa me čude te neke dvojbe oko toga da se eventualno sredstva dodjeljuju po nekim političkim kriterijima. Točno bi moglo vidjeti od državnog tajnika u kojim je gradovima i općinama bilo riječ u prvoj fazi pa će vidjeti da je riječ o cijelom priobalju Republike Hrvatske. U drugoj fazi će također moći vidjeti da se financiraju, evo ja ću reći konkretno u Dubrovačko-neretvanskoj županiji imate Nacionalni park Mljet, tamo nije HDZ na vlasti, imate Vela Luku, tamo nije HDZ na vlasti, imate i Metković, tamo nije HDZ na vlasti. Prema tome, koji su to onda politički kriteriji kad govorite već o tim političkim kriterijima. To je jednostavno potpuno neprimjereno, deplasirano i s druge strane, u cijelu priču je uvučena naravno i Međunarodna banka. Zar sumnjate da Međunarodna banka za razvoj i obnovu funkcionira na tim principima na kojim vi mislite da funkcionira? Zašto sumnjate u Republiku Hrvatsku kad vidite iz ovih primjera da doista nije riječ ni o kakvim političkim kriterijima, nego isključivo o kriterijima o kojima je ovdje bilo govora, a to je da se mora imati kompletna dokumentacija, da se mora uredno prijaviti taj projekt i i taj projekt nadziru stručnjaci iz Međunarodne banke za razvoj i obnovu. Ja bih na kraju rekao da je izuzetno bitno što će u konačnici kad se realiziraju svi ovi projekti i 2. i 3. faze kao što je to rekao moj kolega biti obuhvaćeno negdje oko 76% stanovništva u priobalju koje će biti uključeno u ove sustave koji će značiti unapređenja što ne znači da ne smijemo zaboraviti i onaj preostali dio jer moramo biti sto kad govorimo o odvodnji otpadnih voda moramo biti sto posto uključeni u taj sustav i moramo poraditi svi skupa na tome, a prvenstveno jedinice lokalne samouprave tu moraju ishoditi potrebnu dokumentaciju za koju se moraju pobrinuti da njihovi građani dobiju taj temeljni infrastrukturni odnosno da se priključe na kanalizacijski sustav koji će na pravi način biti uređen i vođen. Stoga još jedan put podrška ovom izuzetno važnom projektu za Republiku Hrvatsku u izuzetno važnom zakonu u izuzetno važnom Ugovoru o zajmu s Međunarodnom bankom. Ali ne zaboravimo, u tom dijelu sudjeluju i općine i država Republika Hrvatska kroz svoje proračuna i ne zaboravimo da je riječ o izuzetno povoljnim sredstvima, konkretno otplata ovih sredstava o kojima mi danas govorimo koji će se nadzirati do 2014. Počinje zapravo tek nakon petogodišnjeg greis perioda počinje tek od 2014. do kraja 2023. godine. Dakle, riječ je o izuzetno povoljnim uvjetima i ja sam siguran da će ovo se znati iskoristiti. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo tri replike. Prvo je uvažena zastupnica Božica Šolić. Izvolite. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Matušić, slažem se s vama kada ste rekli da je ovaj projekt važan za Republiku Hrvatsku, za financiranje i za naravno komunalni razvoj i svaki drugi i gospodarski u Hrvatskoj. Htjela bih reći i zato sam se i javila da upravo Hrvatske vode Hrvatske vode sufinanciraju izgradnju vodoopskrbe u Brezovici od kuda ja dolazim sada u ovo vrijeme izrađuju se dva dijela vodoopskrbe. To su magistralni vodovi na našem području. Iako smo mi grad Zagreb što je vrlo teško jer kako govori kolega Kajin ne bih se složila da se gleda gdje je tko na vlasti, koja politička opcija, ne. Evo, u gradu Zagrebu je SDP na vlasti 10 godina ali i Ministarstvo regionalnog razvoja kroz Hrvatske vode i na tom dijelu sufinancira vodoopskrbu i odvodnju. Prema tome, ne slažem se s time ali to je istina, sa druge strane dolazi da zapravo te lokalne jedinice jako teško daju upravo projektnu dokumentaciju kao što je to slučaj bio sa Brezovicom jer smo čekali dugo godina da dobijemo projekt od grada Zagreba. Možda je to bio razlog što u tom području HDZ od 90. godine drži vlast. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem kolegice. Naime, nakon jučerašnje politikantske rasprave o rebalansu ja mislim da je došlo vrijeme da se govori o konkretnim rezultatima kad se govori o nekoj vlasti, pa onda sasvim sigurno možemo reći da je nažalost ovu vlast čekalo rješavanje temeljnih pitanja kao što je vodoopskrba. Mi još danas imamo mjesta koja nemaju urednu vodoopskrbu ja znam iz dubrovačkog primorja da se rješava sad vodoopskrba gdje se sad radi druga faza, gdje se rješava temeljni vodoopskrbni sustav u našoj županiji kao što je MPKLM, dakle od Neretve preko Pelješca, Korčule, Lastova do Mljeta. Dakle, to su sve područja koja nažalost još uvijek u 21. stoljeću nemaju taj sustav i koji je morao dočekati ovu vlast odnosno vlast Hrvatske demokratske zajednice krajem 2003. da bi se počeli rješavati ti problemi. Onda možemo govoriti o konkretnim projektima, o tome što ova vlast doista radi za ljude svugdje u Hrvatskoj, za ono kako im poboljšati standard i kako poboljšati svakodnevni život. možemo zamisliti život bez vode, bez temeljnih infrastrukturnih objekata, bez kanalizacijskih sustava. Kakav je to život? Nažalost, još uvijek imamo takvih sredina kojima treba pomoći i čim prije završiti te projekte. Zahvaljujem. Imamo drugu repliku, uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Poštovani kolega Matušić. Nisam htjela ići sa ispravkom netočnog navoda tako da vam dam priliku da mi odgovorite što se ne susreće baš često kod vas zastupnika i zastupnica iz HDZ-a. Htjela sam vas samo podsjetiti na to da u proteklih 50 godina je ipak nešto napravljeno i tu bih vas podsjetila na projekt EKO Kaštelanski zaljev koji je najveći infrastrukturni projekt u tom smislu što se tiče kanalizacijskog sustava i pročišćavanja otpadnih voda koji je uopće realiziran na obalnom području. A što se tiče priprema projekta "Jadran" tu bih vas podsjetila da je priprema projekta "Jadran" tekla znatno prije od ugovora a to je bilo 2004. godine što znači da je koalicijska Vlada upravo trasirala i omogućila da dođe do realizacije takvog projekta. A što se tiče ja sam nekako shvatila da ste vi meni na neki način sugerirali da sam ja rekla da ja smatram odnosno da klub SDP-a smatra da je ovaj projekt pod sumnjom nekakve korupcije ili slično. To nije jednostavno bilo točno. Ja sam rekla dapače, da pozdravljamo ovaj projekt zato što kao i svi drugi međunarodni ugovori ima antikorupcijske odredbe što će naravno omogućiti tako da nema uopće takvih sumnji oko korupcijskih elemenata ovog projekta. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa ja nisam rekao da se nije ništa napravilo, ali ako smo krenuli sa 16%, ako smo došli na taj prag do 2004. godine onda što ste napravili. Ja se slažem da je projekt o kojem ste govorili u Kaštelima izuzetno važan i značajan i odlično da se napravio. Ali se izuzetno malo do tada napravilo, izuzetno malo. Ako ćemo mi zahvaljujući ovim programima koje sada provodi ova vlast doći sa 16% stanovništva obuhvaćenog kanalizacijskim sustavom i odvodnjom otpadnih voda do 76 onda doista ćemo izuzetno puno napraviti kroz ovaj projekt. ja tu odajem priznanje svakome tko je bilo što napravio. Ali nažalost, temeljne stvari su čekale HDZ-ovu Vladu 2003., temeljne stvari. Projekti vodoopskrbe. Pa ne možemo dopustiti, kažem još jedanput ponovo u 21. stoljeću da se ne vodi briga o tome i da se zanemari ljude koji žive bez opskrbe vodom. To je temeljno pitanje. Dostupnost vode, čak je to i Ustavom zajamčeno. Dakle, nešto što je temeljno pravo čovjeka je pravo na vodu i na urednu vodoopskrbu. Prema tome, što se tiče ovog drugog drago mi je da niste sumnjali u ovaj zakon i da niste zapravo politizirali na onaj način na koji je politizirao kolega Kajin kad je stavljao primjedbe o tome da se po političkim kriterijima dodjeljuju sredstva jer tome doista nije tako, tako da u tom smislu mi je drago da SDP također na taj način razmišlja, ali doista je prije svega briga svih nas mora biti da ove temeljne infrastrukturne pravila o kojima smo govorili uredimo u Hrvatskoj državi jer jedino tako se možemo na pravi način nositi i sutra sa konkurencijom u Europskoj uniji. Jedino na takav način možemo imati održiv razvoj, jednino tada možemo imati pravo gospodarstvo. Ne slažem se s ovim što je malo prije kolega Kajin to govorio o ovoj ponovnoj industrijalizaciji obale, ja mislim da je to nešto što predstavlja opasnost. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I imamo treću repliku uvaženi zastupnik Berislav Rončević. Izvolite. Uvaženi kolega Matušić očito je ovdje da je kolega Kajin pokazao osobnost. Naravno da svaki čovjek ovdje raspravlja sa visokom dozom i unosi tu svoju osobnost, međutim ja ću biti ovdje sloboda bez obzira što ću se možda ovdje izložiti i opomeni. Ovdje je ipak ukazuje jedna mali egoizam. Mi ako dolazimo iz izbornih jedinIca ne samo da smo zastupnici građana u tim izbornim jedinicama, mi smo ipak zastupnici građana u cijeloj Hrvatskoj. Iako ova sredstva po samoj namjeni programa neće biti korištena u mojoj Slavoniji mene raduje svaka utrošena i realizirana kuna. bio bi problem da nije realizirana. Ali sva sreća postoji i druga razmišljanja. Pa župan Istarske županije gospodin Jakovčić je nebrojeno pohvalio partnerski odnos i suradnju sa Vladom Republike Hrvatske pod mandatom doktora Sanadera. Pa hrvatska Vlada zajedno sa njegovom županijom ima jedan zajednički turistički projekt "Brijuni rivijera" radi podizanja konkurentnosti hrvatskog turizma i ja mogu samo reći da mi je drago da ipak postoje i druga razmišljanja koja dolaze iz Istre, a ne samo ovako usko gledana. Hvala lijepo.

I drago mi je da vam je drago da se na obali grade ovi infrastrukturni objekti i da će to značiti unaprjeđenje građana života građana Republike Hrvatske jednako kao što je i meni drago da se kroz Slavoniju sada završava ovaj dio pravca autoceste kada govorimo od Mađarske granice prema Bosni i Hercegovini i da je završen zapravo glavni magistralni, odnosno autocestovni pravac prema Lipovljanima, kao što se me veseli da će biti izgrađen kanal Sava-Dunav. Jednako tako me veseli. Ali me zabrinjava kada recimo kolega Kajin isključivo, na žalost nema ga pa neću previše o njemu govoriti, ali isključivo svoje neke politikantske perspektive govori o projektima u Republici Hrvatskoj uspoređujući to sa Istrom u smislu da se tamo ništa ne To nije istina. Evo, sami ste rekli da gospodin Jakovčić ističe ove dobre primjere suradnje sa Vladom Republike Hrvatske, ali treba reći da se veliki dio sredstava državnog proračuna odnosi na plaće i mirovine. To smo mogli vidjeti iz jučerašnje rasprave. Pa naravno da dio tih sredstava i to veliki dio tih sredstava dakle u zavisnosti koliko građana tamo radi, koliko prima mirovine i koliko imamo tamo državnih službi da prima te plaće, dakle da koriste apsolutno normalno kao i svi ostali građani Republike Hrvatske državni proračun. potpuno neprimjereno reći da su ta sredstava malena ili ja ne znam koliko je on rekao 60-ak kako je rekao 60-ak milijuna kuna. ali ja bih rekao o nečemu drugome. Važno je da se svaki dio Hrvatske razvija ravnomjerno. Stoga je važan i most Pelješac jednako kao što je važna infrastrukturna autocesta u Slavoniji, kao što je važan kanal Sava-Dunav, kao što su važni projekti u Zagrebu, u Varaždinu i drugdje. Zahvaljujem. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom. Uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici. Ja zaista isto tako mora reći evo da sam baš sretna s ovim što imamo ispred sebe prijedlog ovog zakona, koji definira zapravo i ugovor o zajmu između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji zapravo predstavlja program kojemu je nakana realizirati se u tri faze, a ukupni troškovi iznose 280 milijuna eura. A u konačnici njegova krajnja svrha je poboljšanje pružanja učinkovitih i održivih usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naročito u priobalnom području u suradnji isto tako i smanjiti opterećenja hranjivim tvarima. Potpisani ugovor o zajmu, evo čuli smo ali nije na odmet još jedanput ponoviti je potpisan s početka veljače ove godine. On se zapravo odnosi na drugu fazu koja ukupno obuhvaća 60 milijuna eura, vraća se nakon počeka od 5 godina u razdoblju od 10 godina i to od 2014. do 2023. i to od strane jedinca lokalne samouprave i Hrvatskih voda. Ta sredstva će se utrošiti za izgradnju i sanaciju i proširivanja sustava odvodnje, isto tako i za institucionalno jačanje jedinica lokalne samouprave i Hrvatskih voda, ali isto tako i ono što je poglavito važno praćenje kakvoće morske vode. Ono što je evo i malo prije u raspravi pojedinačnoj istaknula kolegica Nevenka Marinović, ali isto tako reći ću kao primjer dobre prakse je upravo i područje moje županije, odnosno grada Šibenika koji je na svom administrativnom i upravnom ustroju riješio pročišćavanje otpadnih voda koji je koštao negdje oko 200 milijuna kuna. I naravno da je time podignuta kvaliteta življenja mojih sugrađana koji reći ću evo i ovo, kada šetaju rivom zaista se dive kristalno čistom i mirisnom moru, ali sustav pročišćavanja otpadnih voda, naravno treba nastaviti graditi dalje s obzirom na činjenicu da grad Šibenik ipak ima najstariji vodovod u Hrvatskoj. Osnovan je poštovane kolegice i kolege 1879. godine, on je isto tako i najduži cjevovod u Hrvatskoj sa najvećim brojem kućanstava koja su priključena na pitku vodu. Naravno da ovo ne znači da su sva kućanstva pokrivena pitkom vodom, pa je grad preuzeo obvezu isto tako u najskorije vrijeme izgraditi cjevovod primjerice za Grebašnicu gornju, riješiti građane također sa priključkom na pitku vodu u Boraji, i privesti kraju vodoopskrbni sustav naseljenih Šibenskih otoka. Neophodno je dakle da i ostale jedince lokalne samouprave na području tj. Šibensko-kninske grade sustav pročišćavanja otpadnih voda što je u konačnici rezultat zaštite okoliša, smanjenja gubitaka vode u vodovodu, isto tako čisto more, ali gospođe i gospodo također i rijeka Krka sa svojom pritokom Čikolom te ispunjavanje važnih preduvjeta za daljnji razvitak turizma. Općine koje su već krenule u tom smjeru su Rogoznica, on je već u punoj izgradnji a u pripremi su općine Murter, Kornati, Tisno i Pirovaca a zajedno kreću Grad Vodice i općina Tribunj, općina Bilice, te Drniš i Knin uz tijek Rijeke Krke i pritoke Čikole. Naravno da me ovo zaista, ovaj prijedlog zakona jako veseli i da ću njegovo donošenje podržati u hitnoj proceduri. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. I sada imamo pet replika. Prvo je uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Evo slažem se u mnogočemu sa kolegicom Nedom ali sam htjela još napomenuti da su sredstva prve faze u potpunosti iskorištena, što je vrlo značajno, 100% su iskorištena i to je dobro i trebalo bi pozvati i za ovu drugu, znači nakon potpisivanja ovog sporazuma sve one i ove predložene ali i sve one koji su u početnoj fazi, u određenoj u određenoj fazi pripreme dokumentacije, da to učine, da kandidiraju za ovaj program svoje projekte jer što prije se realizira, ovo je zajam, znači bitno je što prije povući sredstva jer su nam onda i učinci puno brži i puno vidljiviji. I još nešto, značaj ovih sredstava, i ovih sredstava je u tome jer ona predstavljaju u biti jednu jezgru sa kojom se može početi osmišljavati i veći projekt ne samo mali. Ovo je jedna jezgra sredstava na koju se mogu dodati i dodaju sredstva Vlade Republike Hrvatske, jedinica lokalne samouprave, Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske ali i europskih fondova i učinci ovakvih projekata i ovog zajma su puno veći kada su dobro osmišljeni. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, a evo veseli me zaista vaše promišljanje kolegice Nevenka jer ste vi isto tako baš radili operativno na donošenju regionalnog operativnog programa, naravno da će evo opet najduži cjevovod u Hrvatskoj, najstariji vodovod isto tako određeni pročiščivać otpadnih voda moći se dakle, definitivno uključiti na dodatno trošenje sredstava od 60 unutar, druge faze od 60 milijuna eura i da će u ovom slučaju također grad Šibenik kao i jedinica lokalne samouprave zajedno sa hrvatskim vodama preuzeti teret odgovornosti i zapravo

Naime, replika je više u smislu ispravka i navoda ali sam iskoristio da dam priliku kolegici, najstariji vodovod o kojem je govorila u Šibeniku zasigurno nije najstariji. Mi u Dubrovniku imamo vjerojatno jedan od najstarijih funkcionirajući vodovoda od kada je izgrađen do dana današnjega. Dakle, to je, riječ je o vodovodu koji se izgradio davne 1438. godine završio. 2. lipnja 1436. godine, dakle, dvije godine prije je veliko Vijeće Dubrovačke Republike donijelo odluku o gradnji toga vodovoda. Dakle, mislim da se možemo samo ponositi, naravno da se ponosimo ljudima koji su prije nas stvarali kulturno nasljeđe grada Dubrovnika, koji su razmišljali dakle o vodoopskrbi sredinom 15. stoljeća kada se radilo isključivo, bez naravno bez tehnologija koje su danas poznate i kojima se danas koristimo pa su slobodnim padom iz Šumeta jednog, predjela grada Dubrovnika doveli vodu do Onofrijeva česme u Dubrovniku, koji i danas funkcionira. Dakle, od 1438. godine kada je završen taj vodovod do danas on funkcionira i danas i turisti i građani grada Dubrovnika mogu piti tu vodu na Onofrijevoj česmi. I ja mislim da će uskoro urediti šetnicu baš upravo do izvorišta pa će i građani i turisti, građani Dubrovnika moći uživati zapravo u tom projektu. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa. Evo poštovani kolega Frane, ja zaista nemam nakanu se nadmetati, zapravo slažem se sa svojim promišljanjem možemo biti ponosni na našu ne samo kulturnu povijesnu baštinu kakvu imaju puno još drugih gradova osim Dubrovnika i Šibenika. Zapravo evo svjedočimo i činjenici da ukupno kao narod, jer su naši gradovi najstariji izvorno hrvatski svjedočimo zapravo i činjenici i nakani da stalno podižemo razinu kvalitete življenja u konačnici i gospodarskog oživljavanja i života svih naših gradova poglavito onih uz more. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Dobro. I sada imamo repliku, uvažena zastupnica Tatjana Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, meni je jako drago ovakvo nametanje o ljepoti Dubrovnika. I upravo zbog toga sam mislila replicirati ono što je Frano replicirao, međutim imam i drugu repliku to je, kolegica Neda je govorila o koliko lokalna zajednica treba u biti sudjelovati u ovakvim projektima. Međutim, ja bih sada ovu idilu poljuljala malo sa podacima u Dubrovniku. Naime, sama infrastruktura unutar grada vrlo je zastarjela i zahtjeva temeljnu rekonstrukciju, se ne razumije./… obalu gdje često dolazi do puknuća i prekida u opskrbi. Ovo se mora rješavati dugogodišnjim planom zamjene dugotrajnih cijevi u zajedničkom projektu obnove cesta i druge infrastrukture izvoditi zapravo Isto tako spomenulo se čistoća vode, međutim, čistoću vode koju pijemo moglo bi se narušiti onečišćenjem sa odlagališta smeća Grabovica koja se nalazi u vodozaštićenom području rijeke Omble. Zatim veliki dio kućanstva nije spojen na taj sustav i koristi septičke jame, čak oko 25% što je svakako nedopustivo za grad kakav je Dubrovnik s kojime se dičimo. Primjer je recimo Lapad koji je srce turističkog grada, ulice oko pošte Frano znamo o čemu je riječ i prema školi na Glavici nemaju rješenje sustava kanalizacije i oborinske odvodnje, da ne govorimo izvangradsko područje uopće ne postoji kanalizacijski sustav što će posebno predstavljati veliki problem kada se u ta područja dovede vodovodna infrastruktura i potrošnja vode se znatno pojačava. Prema tome, ja se nadam da će se u Dubrovniku što prije, u što skorije vrijeme riješiti ovaj vrlo veliki infrastrukturni problem te će isto tako grad Dubrovnik doći do načina kako će se pročišćivati i to u tri faze i mehaničko i biološko, odnosno kemijsko pročišćenje i da će upravo SDP u ovom slučaju sada, kao što je znao pristupiti ovom projektu Jadran isto tako da će naći rješenje velikih infrastrukturnih problema u našem gradu Dubrovniku.

povijesnu jezgru grada Šibenika, isto kao što smo mi, u Dubrovniku, pardon, ispričavam se, isto kao što smo mi u Šibeniku. Evo i u tijeku su radovi na spoj na glavni pročiščivač, također u povijesnoj jezgri koja spaja definitivno dvije nove gradske četvrti koje su nastale u Gradu Šibeniku u kojima će mladi ljudi moći kupiti svoje stanove. Isto tako evo, nastavljamo dalje. Znam slučajno, možda gospodin Frano neće me ispraviti sada, i Grabovica… Tako je. Prema tome evo, to odrađujemo i nadam se da će da, evo. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Da ne bi ispalo da samo u Dalmaciji voda teče, kod nas na Bednji teče otkad je kugle zemaljske. Replika, uvaženi zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Vrlo inspirativna tema. Naime, ja ću sad o ravnom Turopolju nešto reći za koje vam je poznato da leži na tisuće, tisuće kubika vode, a da su ljudi u tom ravnom Turopolju žedni. Zbog čega su žedni? Predizborna kampanja prije četiri godina Hrvatske demokratske zajednice je bilo dovesti vodu u svaku kuću, u ravno Turopolje, Vukomeričke gorice. To je prva stvar. Druga stvar. U tom programu smo imali sanaciju pročistača. Međutim kao što znate, prije četiri godine smo prošli tako kako smo prošli. Ova aktualna vlast, kolegica je spomenula SDP ne znam u kojem kontekstu, ništa u Velikoj Gorici po tom pitanju nije napravila. Mislim da zaista pored dva ministra koja mi imao u Vladi, jer se govorilo o protekcionizmu, govorilo se o gospodinu Kalmeti, nije molba u pravcu naših dva ministra nije išla od aktualne vlasti u smislu poboljšanja i rješavanja kvalitete situacije. Prema tome, to je nešto nevjerojatno jer ministar Šuker u Velikoj gorici ne spava, on živi za Veliku goricu, ali hvala Bogu 17. svibanj je blizu i ja mislim da ćemo mi te aktualne probleme brzo riješiti. Zahvaljujem. Imamo jednu povredu Poslovnika, uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Poštovani potpredsjedniče. Povrijeđen je članak 209. s obzirom na to da se kolega zastupnik Kundić nije držao teme ove rasprave i u principu nije uopće replicirao na govor njegove kolegice iz HDZ-a pa mislim da biste ga trebali u tom smislu opomenuti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Slažem se s vama, ali jednako tako bi onda morao prethodno upozorit i uvaženu zastupnicu Bonačić i još neke koji su se također javili za repliku i govorili su ono kaj su našli u tom trenutku za shodno. Ipak, malo se prikopčaju na temu i onda govore o onome o čemu govore. Jer prije svega počet repliku, slažem se s vama, već sama činjenica nije replika. I slažem se međutim onda moramo biti objektivni prema svima tako. Imamo sada

netočnog navoda, ali reći ću kao odgovor na vašu repliku da je upravo moje područje županije Šibensko-kninske županija koja je najbogatija izvorištima pitke vode. Gospodine državni tajniče, molim vas, prenesite zahvalu i vašem ministru, našem gospodinu Čobankoviću koji me je podržao ove godine odnosno prošle godine na 2. nacionalnom savjetovanju o izvorištima pitke vode. Ove godine ću u rujnu mjesecu ponovo organizirati takvo jedno nacionalno savjetovanje jer je to opet doprinos ka ovoj temi o kojoj danas razgovaramo. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo repliku i to je zadnja. Uvažena zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Ma kolegice Klarić mene ste potakli na repliku spominjući zaštitu vaših rijeka, ne samo priobalja nego i rijeka mada podržavam sve ono što se ovim sporazumom dobilo u priobalju. Jer mi se mora sjetimo samo kad ljeti dođemo i vidimo da nemamo pročiščivače otpadnih voda, da ponekad kanalizacija pliva uz našu uz našu obalu, onda se prisjetimo da bi to trebali imati i zato se ne slažem da postoje dvojbe oko kriterija. Trebamo zaštititi naše more. Dolazim iz kontinentalnog dijela Hrvatske i slažem se s našim potpredsjednikom kad je rekao da vode navek teku. I kod nas u Sisku isto tako teku i isto smo zahvalni gospodine državni tajniče što smo zaista, ali velikim radom drage kolege lokalne zajednice, uspjeli pripremiti aplikaciju za IPA-u, za jedan veliki pročiščivač voda u Gradu Sisku koji je temelj za sve. A zamislite, ovdje smo počeli svi govoriti o najstarijim kanalizacijama. Pa jedan dio sisačke kanalizacije znate od kojeg vremena potječe? Od vremena stare rimske drevne Siscije i zaista se koristi. Nažalost, koristi se još uvijek. Nadam se da će upravo ovim programom, da ćemo mi potpuno uz pročiščivač i urediti kompletnu našu kanalizaciju jer je to potreba. Zato mislim, kolegice Klarić, da ste dobro istaknuli da je potrebno i vi ste upravo istaknulo kao gradonačelnica Šibenika, da je potrebno isključivo, ali isključivo lokalnu zajednicu potaknuti da sama počne brinuti i o svojoj zaštiti okoliša u smislu ne samo zraka, voda, čak i zemljišta. Prema tome, mislim da bi trebalo podržati sve ove i ne smijemo ovdje kroz ove rasprave dijelit se na one koji potiču to, na one dijelove i na one krajeve Hrvatske kojima to treba i kojima ne treba. Treba svima. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Kolegice Ivanka, hvala vam lijepa što ste čuli zapravo da pored zaštite mora i priobalja moramo se štititi i naše rijeke jer one su, poglavito kad ja, evo opet ću reći kad govorim o rijeci Krki onda definitivno rijeka Krka nosi naslov ljepotice. Isto tako evo i sve ono što obuhvaća sa nacionalnim parkom je ono što će definitivno jedinicu lokalne samouprave obvezivati na čuvanje same rijeke i njezinog okoliša. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Gospodine državni tajniče. Nekako se nametnuo takmičarski duh u ovu temu pa je moram počet s jednim neslaganjem, barem sa kolegom Franom Matušićem što je na neki način dokaz u HDZ-u svi ne moraju jednako mislit, ali kad jednako mislimo onda jednako mislimo. Čuli ste za Dioklecijanov vodovod u Splitu. Bože moj, to je staro preko 1700 godina i još je u funkciji, je da ga koji put opravimo i tako, ali taj odavno funkcionira i ne bi htio da se to prešuti i da idu neke krive povijesne konstatacije u udžbenike kasnije kad je ipak to nešto starije od Dubrovnika. Mislim da se svi skupa slažete. Neobična je pojava ova rasprava o ovome zato što smo neki dan na sjednici zajedničkog Odbora prostornog uređenja i graditeljstva i zaštite okoliša nakon rasprave o proračunu i jednoj disonantnog … šumi more, oprostite. Bio je orkansko jugo pa je ostalo bar. Bilo je interesantno da je nakon jedne tako rasprave o proračunu koja uvije izaziva neka neka oprečna mišljenja i jednog disonantnog tona u odnosu na ostale došla točka dnevnog reda pa nam je gospodin državni tajnik Zdravko Krmek iznio prijedlog ovoga Zakona o preuzimanju zajma i kad smo se svi međusobno složili, eto hvala Bogu jedna lijepa dobra tema za koju nema nitko ništa protiv. I naravno da je to jedna lijepa dobra tema kad je sagledavate u svom duhu, u svom značaju za jednu opću korist, a onda se izokrene i to nešto dobro se izokrene u nešto naopako pa me podsjetio kolega Rončević na onu pjesmu "Što to ima u čovjeku ružno da ulazi u tuđe živote" pa je tako netko počeo o ovoj temi razgovarati isključivo sa nekog svog uskog interesnog lokalnog, lokalnog, regionalnog ili stranačkog interesa, što mi se čini apsurdno jer je tema o zaštiti voda jedna tako sasvim globalna tema, jedna opća tema i ne bi trebala biti ograničena niti na prostor Hrvatske jer zaista nije samo problem Hrvatske, nego je problem povezanosti Hrvatske sa ostalima. Znamo još iz djetinjstva priču "Stavi prst u more, povezan si sa cijelim svijetom". To se danas događa i doslovno i mislim da razgovor o ovome bi trebao biti jedino u sagledavanju problematike priobalja hrvatskog i Jadrana u kontekstu svega onoga što se događa na Jadranskom moru općenito, pa i dijelu Mediterana i općenito svijeta, za što imamo valjane razloge i čime se Hrvatska već dugo vremena bavi. Ne samo rješenjem Kaštelanskog zalijeva koji je izvanredan projekat koji će donijeti puno toga dobroga, ali i druge stvari. Između ostalog, suradnjom u problemima Mediterana, sagledavanjem tog kao regionalnog problema i kolokvija koji su se na tu temu vodili. U svakom slučaju, pitanje hrvatskog Jadrana nije pitanje samo onoga što ćemo mi sebi u Hrvatskoj dozvoliti da se događa pa da izaziva određene posljedice. Problemi hrvatskog Jadrana, pogotovo u njegovom sjevernom dijelu su i problemi na koje utječu i Slovenija i Italija. Jer recimo rijeka Po donosi toliko mogućih onečišćenja za čitavi taj dio na kojeg mi direktno ne možemo utjecati. Priče koje su bile o balastnim vodama isto tako su vrlo zanimljive kao nešto što dovodi do zagađenja, ali to je tema koja izlazi izvan naših okvira. Jednim dijelom ako se to događa u nekoj drugoj državi. Svjedoci smo povećanja, odnosno promjena promjena podmorja i to u smislu flore i faune, pogotovo nekim novim invazivnim vrstama flore i faune koje, sjećate se možda slučaja u Starigradu, jedne potpuno nove trave kaulerpa koja je promijenila i prekrila dno pa se nalaze rješenja kako da se to riješi. Iznalaženje rješenja nije opet samo pitanje hrvatsko, nego je pitanje međunarodno jer se neki slučajevi, neki ekscesi događaju i na drugim mjestima i naprosto se pojavljuju određene vrste flore i faune koje nekoliko godina žive i onda tako nestanu jer su im nestali neki prirodni uvjeti. Pa čak se nalaze promjene onog što držimo da su domaća stvorenja stvorenja poput ježeva kojih ima pa ih nema ili kanjaca kojih neko vrijeme uopće nije bilo itd. Te promjene nastaju kao dio ostaloga. Činjenica je da je kolega Kajin temu raspravljao isključivo u nekom svom uskom okruženju pri čemu se pokazuje jedna nezainteresiranost za jednu opću temu. Ja mislim da to treba osuditi jer takva rasprava jednostavno nije za Hrvatski sabor. Lokalni interesi apsolutno moraju biti predstavljeni na način da ih štitimo jer smo zastupnici 10., 9. ili ne znam koje izborne jedinice, ali neke teme nadilaze lokalne interese i ne bi se smjeli spuštati na tu jednostavno razinu. Turizam je svakako jedna gospodarska djelatnost koja je vrlo osjetljiva na zagađenje mora, na zagađenje rijeka i u interesu tog gospodarstva, ako ne u interesu ekologije za koju bi svi trebali težiti, itekako nam treba biti stalo što se događa u unutrašnjosti, što rijekom dolazi do mora i koje zagađenje donosi u samo more, pogotovo što znamo da se neke vrste, barem riblje uzgajaju, odnosno žive u vodama koje su miješane između boćatim vodama koje su slane i slatke. Mogu kazati da se ovim problemom bavio dugo Geološki institut na Sveučilištu u Readingu i koji je svoja iskustva zahvaljujući jednom velikom ljubitelju Hrvatske koji u Hrvatsku dolazio još od '59. godine, sveučilišnom profesoru Andrew Parkeru itekako stavila na stol ta tema i u okviru rasprava o zagađenjima koje nam industrija donosi u more jer je pitanje Kaštelanskog zaljeva i bilo pitanje Jugovinila nekadašnjeg, odnosno Kemijske industrije, ali isto tako cementne industrije koja je i prašinom i ostalim … nekoliko vrsta zagađenja, što se danas značajno smanjilo. Zato ne vjerujem da ikome pada na pamet da se neke naše temeljne prirodne vrijednosti ponovno upropaštavaju jednom reindustrijalizacijom kao što se nekad ljude zvalo iz sela da dođu u gradove da bi napustili sela. Eto, što se tiče toga, još bih samo napomenuo da u smislu kanalizacije i bunara ne smijemo dozvoljavati slučajeve poput onih u Viru gdje se miješaju

HDZ-u. Ne slažem se s vama kolega da ne treba isticati ove lokalne primjere. Naime, oni su dio tog mozaika sveukupnog projekta i u tom smislu mislim da ih treba istaknuti. Međutim, ovdje je bilo izneseno nekoliko neistina vezano za projekte u Dubrovniku pa ih želim također ispraviti na neki način i reći da što se tiče Dubrovnika da se itekako vodi briga i o vodoopskrbi i o odvodnji. Konkretno, … /Govornik se ne razumije./ … obala će se rješavati onog trena kad se bude rješavala izgradnja marine u Gružu. Dakle nema smisla danas raditi jedan projekt kojega ćete u potpunosti morati prepraviti za godinu dana ili dvije godine dana. Dalje, što se tiče Grabovice ona je svakako jedno od najuređenijih komunalnih odlagališta u Hrvatskoj i to je javno izneseno i javno priznato. Što se tiče projekata vodoopskrbe pa Dubrovnik tu prednjači. Nažalost, opet se vraćam na onu tezu da smo morali čekati nakon 50 gospodina zapuštanja u komunizmu, morali smo čekati HDZ-ovu vlast da bi radili vodoopskrbu Elafita, da bi napravili vodoopskrbu gornjih sela u dubrovačkom primorju. I sad se pripremaju svi ti projekti. Radi se, potpisan je nedavno ugovor za kanalizacijski sustav u Zatonu. Dakle, i taj dio je izuzetno važan. U pripremi su i Orašac i Rijeka Dubrovačka i Elafiti. Dakle, sve to znači da i lokalna vlast i državna vlast vodi itekako brigu i o vodoopskrbi i o kanalizacijskom sustavu. Stoga mislim, ne stoji ova vaša tvrdnja dakle da se ne ističu ovi lokalni projekti. Mislim da ih trebamo istaknuti jer su dio tog mozaika cjelokupnog projekta o kojem govorimo. Zahvaljujem. Imamo povredu poslovnika, uvažena zastupnica Tatjana Šimac Bonačić. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Povrijeđen je poslovnik članak 209. Gospodin Matušić nije replicirao Tatjani Šimac Bonačić, gospodin Matušić je replicirao gospodinu Rošinu. Prema tome, jest da je znalac u manipulacijama odnosno u ispravcima netočnih navoda, ima ih najveći broj u ovom Saboru. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Niste rekli ni članak, ni.

uvažena zastupnica Neda Klarić nije jednom riječju spomenula temu koju ste vi uzeli za repliku njoj na temeljno izlaganje. Stoga budimo ljudi principijelni. Kad govorimo ako malo odemo u stranu pa pustimo i drugima da odu u stranu. Hvala lijepa. Idemo na odgovor na repliku uvaženi zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja nisam kazao da ne treba isticati lokalne rezultate. Lokalne rezultate regionalne projekte apsolutno treba istaknuti jer predstavljaju rezultate našega rada i to se treba znati. Ja sam samo rekao da o ovoj temi ne treba lokalno promišljati jer ona ima globalne implikacije. One nisu samo na jednome prostoru, posljedice su nekog drugog prostora. I isto tako izazivaju probleme na drugom prostoru, ali sam smatrao da neke stvari su opće poznata mjesta da se zna koliko je u Dubrovniku toga već učinjeno. Ne znam da li to treba toliko puta govoriti kad i ptice na grani to već znaju. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** I završavamo raspravu sa uvaženim zastupnikom Borom Grubišić. On je zadnji prijavljeni pojedinačno. Izvolite. gospodine državni tajniče. Lijepo je danas vidjeti ozarena rekao bih ponosna lica ovih naših zastupnika što su se raspjevali sa dalmatinske i primorske obale našega hrvatskoga Jadrana. Lijepo je saznanje da 280 milijuna eura ili 2 milijarde kuna se ulaže u projekt koji je bitan za zaštitu od onečišćenja voda na priobalnom području. Demagoški se ovdje i politikantski pomalo i bizantinski, mudro i prijetvorno govori o ravnomjernosti razvoja Hrvatske i ravnomjernosti u svezi zaštite od onečišćenja i ekologije ukupno na području cijele Hrvatske. A znamo da nije tako. Zato me čude slavonski saborski zastupnici što šute ovdje ili pak poput bivšeg ministra Rončevića eto lijepo kaže kako je to lijepo itd. Je, i ja volim doći na čisto Jadransko more i to je dobro što se ovdje radi o projektu kojim će se osigurati kojim će se osigurati čistoća vode Jadranskoga mora i odvodnja svih jadranskih gradova. Nije ovdje riječ o političkim razlikama ili općinama u kojima je na vlasti SDP ili HDZ, ovo je zajednička rabota. Ovo se zove jedna regionalna sebičnost pomalo. Ja vas pitam ovdje kada je već državni tajnik koliko se piše i raspravlja o tome da je Ministarstvo regionalnog razvoja uložilo u vodovod magistralni u Slavoniji, u vodovod govorim. A šta je sa odvodnjom? 75% domaćinstava u Slavoniji je bez odvodnje, bez kanalizacije da kažem, pa čak i na onim područjima gdje se nalaze podzemni izvori ili bunari vode koji su aktivirani sada upravo za magistralni vodovod. Dakle, Sikirevci, Gundinci, Šamac, Šamac, Kopanica, Beravci, Štitar. Možda sam netko i zaboravio. Kruševicu. Dakle, u tim područjima gdje se nalaze podzemni izvori vode gotovo možda najbogatiji ili poput Turopolja mi nemamo odvodnje, pa onda vode oborinske i sve ostale dolaze u kontakt pa ćemo mi i cijela Slavonija to i piti. Nadalje, ovih dana smo svjedoci da rafinerija nafte u Bosanskom Brodu Brodu utječe negativno da kažem ili na zagađenje zraka i rijeke Save. Koliko je to milijuna eura otišlo ili koliko se planira uložiti u taj projekt? Hoće li Brođani i dio Županije brodsko-posavske živjeti u smradu ili u nafti rijeke Save? Ovdje piše da će 22% troškova za ovaj projekt snositi Vlada Republike Hrvatske. Kada sam izračunao koliko je to to je 56,5 milijuna eura. Kada se to pomnoži sa 7,5 ispadne oko 400 milijuna kuna. To ide iz proračuna Republike Hrvatske ili fondova Republike Hrvatske. To plaćaju porezni obveznici također iz Slavonije. Također i oni sudjeluju u tome. Pa onda govorimo o ravnomjernosti. Pa kad će doći na red Slavonija? Ja znam da Vlada Republike Hrvatske ima tzv. jadransku orijentaciju po drugi puta u drugom mandatu, jadranska orijentacija Republike Hrvatske zbog turizma itd. Pa valjda su i Slavonci ljudi, valjda i oni trebaju odvodnju. Ja vas nisam prekidao gospođo dok ste vi brbljali o Bandiću. Dakle, ovdje govorimo stalno o tome tko je započeo Kaštelanski zaljev. Priče iz davnine. Je li to bio SDP-ov projekt, ili je bio HDZ-ov. Tako je svejedno. Bitno da je projekt izrađen, bitno da on postoji. Dobro je i slažem se s time i da naša obala ima čisto more i sve. Ali gospodo, dajte još jedanput povedite računa da postoji i Slavonija, da postoji Baranja i Srijem. Kada ćemo mi doći na red? A ne tako demagoški se služiti frazama … /Govornik se ne razumije./ … gospodin Matušić govori o cesti Osijek-Đakovo koja nigdje ne počinje nigdje ne završava. O kojem to koridoru 5C kada nema mosta na Savi, ali bit će most na Pelješcu. Ali na Savi ne može biti. Prema tome, ja jesam suglasan, jasno da ne može nitko biti protiv tako povoljnog kredita koja daje Međunarodna banka Međunarodna banka za obnovu i razvoj u kojem sudjeluje jasno i Slavonski porezni obveznici sa dobrim dijelom, ali se gradi i u Dalmaciji. Pa hajde jedanput da budemo solidarni pa da jedanput bude tako veliki projekt i u Slavoniji za kanalizaciju cijele Slavonije za odvodnju. Pa da budemo u istom iznosu solidarni i s time. I kada će to doći na red? To se ja pitam gospodine državni tajniče. Jasno da jesam za usvajanje ovog zakona, ali ne možemo više šutjeti ovako. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. I sada imamo najprije dva ispravka netočnih navoda. Prvo je Šimo Đurđević. ja bih ispravio netočni navod mog uvaženog kolege Bore Grubišića koji je u svom izlaganju u uvodu rekao, da Vlada Republike Hrvatske ne ulaže u Slavoniju. Konkretno kolega Grubišić dolazimo iz iste županije, u mjestu Sikirevci potpisan je ugovor o vodovodu Istočna Slavonija, o vodovodu, gdje se paralelno gradi i sustav vodoodvodnje. Vrijednost tih radova je 396 milijuna, vodovod Davor vrijednost radova 120 milijuna. I nešto vrlo bitno što je prije mjesec dana došlo a to je program IPA kada se tiče vodozaštite i vodoodvodnje u gradu Slavonskom Brodu program težak 20 milijuna eura. Mislim da su ovo dokazi da se ulaže i u Slavoniju, konkretno i u Brodsko-posavsku županiju odakle vi i ja dolazimo. Hvala.

Idemo dalje imamo i dvije replike, pa ćete moći odgovoriti. Prvo je uvaženi zastupnik Frano Matušić. Izvolite. Pa moram priznati da me iznenađuje retorika kolege kada govori o regionalnoj sebičnosti. Ja sam upravo bio istaknuo kada sam spominjao projekte koji se događaju u našoj županiji da mi je izuzetno drago da mogu reći da se u Slavoniji jednako tako grade važni infrastrukturni objekti, pa i ovaj vodovod o kojem je govorio kolega, ali i o autocesti. Ali ne možete reći kolega da ta autocesta ne počinje nigdje i završava nigdje. Ona je dio koridora 5C, ona je dio europskog koridora koji će imati svoju ulogu. Ali već sada ima svoju ulogu unutar Republike Hrvatske. Već sada se koriste građani Republike Hrvatske i imaju bolji standard kada govorimo o autocestama i vožnji tim prometnicima. Prema tome, i dosta mi je jednostavno mi je, teško mi je odgovoriti na takvu vašu retoriku kada spominjete Pelješki most. Pa ću vas pitat jednako kao što sam jučer pitao jednog kolegu iz SDP-a što biste vi radili da morate iz dične Slavonije poć u Zagreb preko druge države, recimo preko Mađarske ili preko Bosne i Hercegovine. Kako biste se vi osjećali kao građanin Republike Hrvatske da idete iz jednog dijela Republike Hrvatske u drugi dio Republike Hrvatske preko teritorija druge države? naravno da je Pelješki mosta povijesno dostignuće, odnosno bit će povijesno dostignuće onog trena kada ga završimo, ali naravno da je to povijesni projekt za Republiku Hrvatsku, jer spaja konačno izdvojeni dio teritorija, kopnenog teritorija Republike Hrvatske sa drugim dijelovima sa maticom zemljom. ja mislim da je to ako ništa drugo po tome je izuzetno važno i treba ga raditi. A naravno da treba raditi projekte u Slavoniji. To nitko ne dvoji. Nitko ne dovodi u pitanje da treba napraviti kanal Sava-Dunav, da treba napraviti vodovodne sustave o kojima ste govorili. tome, to će svakako sasvim sigurno ja vjerujem doći na red. Ali sredstva o kojima ovdje govorimo su namjenska sredstva. Ona se odnose na pitanje kvalitete mora, pitanje odvodnje koja je u priobalju, dakle ne mogu se koristiti za druge projekte. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Gospodine Matušić, vi očito niste iz Slavonije i ne znate zaista kada sam ja rekao dakle metaforički ni otkuda počinje, dakle ta cesta i nigdje ne završava. Oni koji su otuda dobro to znaju, pa ne bih više o tome. Međutim, kada govorite kroz drugu državu, onda se ja odlično osjećam u Neumu, sigurno kao i vi. Nadalje, kada govorite o Pelješkom mostu. Ja dobacivanja. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Budite pristojni. A kada govorimo o Pelješkom mostu, onda nije nitko protiv Pelješkog mosta, samo je pitanje, a pogotovo ne ova Nizozemska tvrtka koja je kupila 4 milijuna kvadratnih metara zemljišta. Ona sigurno nije protiv toga, a i mi nismo protiv toga u Slavoniji, samo u bolja vremena. Ovako ste srezali plaće da bi se mogao graditi Pelješko most. Zahvaljujem. Molim vas, imamo još jednu repliku gospodin zastupnik Berislav Rončević. Međutim, s obzirom da je bilo prigovora, onda od sada strogo držati se teme. Inače ću biti prisiljen ja onda poduzeti i mjere. Zato to sada podvlačim crtu i velim teme se moramo držati. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnik Berislav Rončević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažavat ću vas osobno, ali jednostavno ja ću replicirati na ono što je rečeno u raspravi kolege. Na žalost rečeno je izvan teme. U osnovnoj raspravi je rečeno izvan teme. To nije kritika vama, nego jednostavno konstatiram da je ova tema zajam o sredstvima Međunarodne banke za obnovu i razvoj i ističem na priobalnom području. Nikako ne može biti moguća rasprava o Slavoniji o ulaganjima. O tim temama ćemo razgovarati kada budemo raspravljali o nekim drugim izvješćima. Vašom logikom kolega Grubišić i mi iz Našica onda možemo ako ćemo tako usko regionalno gledati, ali ovo više nije usko regionalno, ovo je mikroregionalno, onda mi trebamo biti nesretni što autoput ne prolazi kraj mojih Našica, susjednog Miholjca, a vama on prolazi 5 metara od kuće. Budući da znam da živite u Slavonskom Brodu. O čemu ovdje govorimo? ovdje su sredstva koja su namjenska koja su za priobalno područje. Utrošak ovih sredstava za ono što je onaj tko je dao sredstva namijenio je pitanje vjerodostojnosti Republike Hrvatske. Pa ljudi su nekada skupljali iz svojih sredstava za autocestu od Zagreba do Splita, pa je otišla u onaj Beograd-Bar. Pa nećemo valjda dopustiti da se mi kao Vlada Republike Hrvatske, kao zastupnici u ovom Saboru zalažemo za nenamjensko trošenje sredstava ovo su namjenska sredstva za priobalno područje i ponavljam jedini problem može biti da nismo sposobni realizirati sredstva na način kako su ona u osnovi određena. Zahvaljujem. I odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Gospodine Rončević, kada govorite, rekli ste nešto o samodoprinosu itd., onda je stvar ista, srezati plaće, pa praviti grandiozni projekt, nekada su Turci to zvali harač, neka su zvali samodoprinos, sada se to zove sjeća proračuna. A kada ste govorili o autocesti i Našicama i o mom uskom gledanju lokalno na ovo, onda vam ja govorim ovo da Vlada Republike Hrvatske iz svoga proračuna rekao sam izdvaja 56 milijuna eura za to. A proračun Republike Hrvatske tvore i daju u njega i građani Slavonije, o tome sam govorio. Pa da se nešto vrati i Slavoniji a ne o tome što vi govorite, je li. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I time smo završili pojedinačnu. li predstavnik predlagatelja riječ? Da. Uvaženi Zdravko Krmek, državni tajnik u Ministarstvu šumarstva i vodnog gospodarstva i regionalni razvoj, izvolite. **Krmek, Zdravko** Zahvaljujem, poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Evo na početku želim svima zahvaliti koji su podržali ovaj prijedlog zakona i želio bih još dodati nekoliko kratkih i informacija a koja je vezana na raspravu odnosno tijek rasprave. Prije svega želim reći da ovim projektom, ovim zajmom, mi, znači hrvatska Vlada idemo na realizaciju, znači svih ovih sustava odvodnje, odnosno idemo na ono što je najbitnije od svega očuvanje radnih mjesta. Zašto? Zato što je izuzetno bitno da se na ovih 550 milijuna kuna koji su realizirani u prvoj etapi, znači u 100%-tnom iznosu da nastavimo dalje i ovih 900 milijuna kuna je izuzetno bitno, znači i za naše gospodarstvo. Zašto? Zato što u sektoru vodnog gospodarstva baš u ovom dijelu prema podacima koje mi imamo radi negdje oko 11,5 tisuća ljudi, što je izuzetno bitno i evo ovim zajmom će oni nastaviti znači i one aktivnosti koje su imali i do sada, odnosno graditi ove sustave odvodnje. Ono što još želim dodati vezano za raspravu u odnosu na obalni, odnosno kontinentalni dio RH želim reći da je ovdje pred vama, pred ovim je prije negdje otprilike godinu dana je bio i projekt sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj tzv. projekt unutarnjih voda. U tom projektu se grade isto tako sustav za obradu otpadnih voda, ja ću sada nabrojati na području Našica, Virovitice, Vukovara, Ogulina, Iloka i na ostalim područjima znači koji su sada u kandidaturi. Ukupan iznos zajma je 105 milijuna eura. I ono što želim posebno dodati da su ovdje puno povoljniji uvjeti nego što su na području obale. Recimo mislim da će zapravo mogu konkretno reći da će u povratu zajma, znači gradovi, odnosno općine na ovom području da će njihov iznos biti negdje od 25 do 28% u povratu. Znači svu razliku ćemo osigurati putem resornog ministarstva ili Hrvatskih voda. još, još nešto dodati na kraju što mislim da je za nas sve jako bitno. Mi smo kao hrvatska delegacija dobili mogućnost da na međunarodnom forumu voda u Turskoj da držimo jedan panel gdje je između ostaloga tema bila integralno upravljanje vodama. Ovdje želim reći da smo ovdje zajedno sa Nijemcima i sa Nizozemcima izlagali o našem novom projektu, odnosno novom Zakonu o vodama koji na jedinstven način, znači inkorporira i obranu od poplava, zaštitu voda, o čemu danas razgovaramo ovdje navodnjavanje i vodoopskrbu. I još osim toga isto tako i komunalni dio, znači to su gradski vodovodi, odnosno sustavi odvodnje. I ono što je najbitnije od svega. Mi smo dobili pohvale za naš model, javnog dobra, javnog vodnog dobra, znači to je neotuđivo i nitko ne može doći u posjed niti vodovodne mreže, niti kanalizacijske mreže, niti izvorišta, niti vodotoka, odnosno rijeka. Niti podzemnih voda, niti na koji način. I ovdje želim reći da zapravo što se znači zaključaka sa ovog panela koji smo držali zajedno sa, ponovo želim reći sa Nijemcima i sa Nizozemcima koji imaju jako dobre eksperte u području voda da je evo to jedan model koji ćemo i u drugom čitanju, znači koji će se naći ovdje kod vas, znači drugo čitanje novoga prijedloga zakona o vodama, znači to će biti jedan novi model, jedinstven model koji će integralno upravljati vodama. I koji će evo na jedan zaista poseban način zaštiti naše nacionalno blago a to su vode. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. Sada ćemo prekinuti zasjedanje pa ćemo nastaviti u 15,30 minuta sa 6. točkom dnevnog reda a to je Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji Europske unije u Somaliji. Hvala lijepa. I želim vam dobar tek.